javio sam se za reč povodom Zakona o rebalansu budžeta, a ponukan time što sam čuo dosta disonantnih tonova od ljudi koji bi trebalo na jedan drugačiji način da predstavljaju državu Srbiju.Pored Srbiju.Pored egzaktnih podataka koji su dovoljni parametri koji određuju kako se jedna ekonomija i u kom pravcu ona ide nađu za shodno da jednostavno negiraju sami sebe nekim svojim kvazi-podacima, a sve ono što je viđeno i što se dešavalo u funkcionisanju države Srbije i funkcionisanju Ministarstva za finansije su jasni pokazatelji ne samo od strane naših institucija, nego i od strane svetskih, kao što je MMF i kao što je Evropska komisija.Dakle, iz tog razloga sam se javio. Jednostavno, ne može da se prenebregne i da se kaže da neće bruto proizvod države Srbije biti na kraju godine između 0,6% i 0,7%, što je jedan od najboljih rezultata u Evropi, ako ne i šire od toga.Kada pominjemo suficit u budžetu Srbije koji ovde cirkuliše, imamo u vidu da mnogo razvijenije zemlje sveta imaju duplo veći suficit u svom budžetu, a to je proizvod onoga što niko nije mogao da očekuje kako će pandemija, u kom pravcu će da se razvija i ne samo danas što ne znamo, ne znamo ni ova dokle će da traje i kako će to u daljem postupku postupku da se manifestuje.Kada je u pitanju rebalans budžeta, jasno nam je za šta su sredstva namenjena i za šta su ona opredeljena, jednostavno za izgradnju i nastavak izgradnje kapitalnih objekata i kapitalnih investicija, ono što je Srbiji potrebno i ono što čini bruto proizvod Srbije većim, da bi rezultat bio bolji.Kada je u pitanju rebalans budžeta, jasno znamo da se trenutno grade dve kovid bolnice, a da ne pominjemo koliko je planirano do kraja godine da se revitalizuje ili izgradi ili izradi ili opremi domova zdravlja, bolnica i svega onoga što je potrebno za zdravlje zdravlje stanovništva, a nikad se ne zna koliko će nam tih objekata biti i u budućnosti potrebno.Ono što sam hteo da istaknem da je Srbija i ove godine ima u budžetu stranih investicija preko milijardu i 900 stotina miliona evra, što je jedan dobar pravac i jedan dobar put kojim Srbija ide.Ne mogu da se otrgnem, a da ne podsetim i da se ne vratimo malo unazad, pa kad pomenemo 2014. godinu, znamo tačno gde se Srbija tada nalazila. Hteo bih da podsetim one neverne Tome, one koji žele da minimiziraju na svaki način ono što je Republika Srbija, što je naš predsednik države i naša Vlada radili u prethodnom periodu i samo bih vas podsetio da je država Srbija bila na samoj ivici bankrotstva. Samo hrabrom i mudrom politikom koju je tada predvodio gospodin Aleksandar Vučić, jednostavno je potezima koji su povučeni, Srbija danas hiljadama milja daleko od bankrotstva. E, to su veličine i to su mudrosti.Samo bih još podsetio da je naš javni dug prema inostranstvu bio blizu 80%, danas smo ispod 60% i nadamo se da će tako i u budućem periodu da se nastavi. Nezaposlenost 2014. godine je bila 26,7%, pa danas je to 7,3%. Zar to nije vidljivo svima, zar to nije pokazatelj u kom pravcu se država Srbija razvija.Kada se radi o BDP-u koji se planira, odnosno očekuje za 2021. godinu, svedoci smo da ćemo biti opet među prvima, ako ne i prvi u Evropi kako je projektovan rast BDP za 2021. godinu.Na kraju, da ne zaboravim, prošli put nisam bio u prilici da govorim o ministarstvu koje je novoformirano, Ministarstvu za selo. Usudio bih se da kažem da je to ministarstvo revolucionarno, nešto što je predsednik države i naša Vlada jer je krajnji momenat da se posveti pažnja selu u Srbiji. Znamo za maksimu, nema bogate Srbije bez bogatog sela, a znamo i kako nam stvari stoje.Samo ću na kratko, obzirom da sam rođen u okolini Kuršumlije, to je jedina opština koja sa graničnom linijom sa Kosovom ima preko 105 kilometara zajedničku liniju. Od postojećih sela na tom prostoru danas sigurno ne postoje preko 20, nema nema nijednog žitelja, nema nijednog stanovnika. Krajnji je momenat da Ministarstvo za razvoj sela posveti pažnju upravo takvim pograničnim prostorima gde je nekada bilo življa u izobilju. Ja bih slobodno mogao da iskoristim taj rečnik, a obzirom da sam bio predsednik gradske opštine Pantelej i tu situaciju odlično poznajem, od 12 sela na teritoriji opštine Pantelej svega u tri se stanovništvo ne seli, odnosno mladi ljudi ostaju na selu. Treba se posvetiti mnogo više kako bi i ovih devet sela, devet ili deset sela ostali mladi ljudi jer im treba dosta pratećih sadržaja koji bi ih zadržali na selu.Samo bih napomenuo jedan problem koji je akutan i koji traje godinama, kada su u pitanju zadružni domovi ili domovi kulture, kako god hoćete, jednostavno su nekom volšebnom politikom u to vreme postali sadržaj stečajnih upravnika koji godinama, rekao bih 15 godina nikakvu brigu o tome ne vode, a jednostavno ti objekti koji su velelepni propadaju, a građani, odnosno mladi ljudi, na kraju krajeva i penzioneri nemaju gde da se okupe, nemaju gde da se sastaju. Tu bih zamolio ministra da prvi potez vuče u tom pravcu.Na kraju dugujemo veliku zahvalnost našem predsedniku, našoj Vladi na hrabroj i odgovornoj politici u vođenju naše države. Ujedno veliku zahvalnost dugujemo našim zdravstvenim radnicima koji se danonoćno bore za živote naših građana. Hvala Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Zoran Tomić. Izvolite. **Zoran Tomić** Hvala.Poštovani predsedniče Skupštine, uvaženi ministre, kolege i koleginice narodni poslanici, građani Srbije, pred nama je tačka dnevnog reda koja se odnosi na rebalans budžeta. Ovo je, kao što smo čuli, drugi rebalans budžeta po redu u ovoj godini.Hteo bih da kažem da je ovaj rebalans dokaz da sve mere koje je

naravno, borbe za očuvanje zdravlja našeg stanovništva, puno toga je učinjeno i na očuvanju naše ekonomije. Imali smo prilike da čujemo i brojne kritike kada su u pitanju mere koje su tada preduzete, posebno vezano za ovih 100 evra što su građani dobijali, ali zapravo mogu samo da kažem – svaka čast na preduzetim merama, jer kao ekonomista mogu da kažem da je važno održati cirkulaciju ekonomije, važno je održati da točkovi ekonomije funkcionišu, a ova mera je dvostrukog efekta. Prvo, direktno se uticalo i pomoglo samim građanima koji su, potrošnjom ovih sredstava, indirektno pomogli našu privredu, naše proizvođače, naše ugostitelje, naše turističke objekte i agencije.Da su mere dale rezultate pokazuju naravno i makroekonomski pokazatelji. Vidimo da će zapravo do kraja godine Srbija biti lider kada je u pitanju rast BDP-a, odnosno on će iznositi minus 1%, što je dobra osnova za narednu godinu, kada je očekuje oporavak i da Srbija ostvari znatno veći procenat rasta i od onoga što i Fiskalni savet projektuje, koji su pesimistički zapravo pogledi. Smatram da je 5% do 6% nešto što realno može da se očekuje.Naravno, očekuje.Naravno, za pohvalu su i drugi aspekti, kao što je održanje niske inflacije od 1,7%, kao što je očuvanje stabilnog deviznog kursa, što su jako bitni segmenti kada je u pitanju poslovanje i rad naše privrede.Ono što je, takođe, za pohvalu kod samog ovog budžeta jeste što, za razliku od nekih drugih država, Srbija nije odustala od kapitalnih projekata, već ulaže još više novca. Vidimo ovim rebalansom budžeta da se još više sredstava opredeljuje za subvencije, kada je u pitanju privreda, kada je u pitanju poljoprivreda, kada je u pitanju infrastruktura, pre svega putna. Izgradnja puteva, izgradnja infrastrukture je osnov za ekonomski razvoj, za dolazak novih stranih direktnih investicija i kao osoba koja dolazi iz Rasinskog okruga, mogu da kažem da sam ponosan što konačno ćemo dobiti autoput, odnosno Moravski koridor koji će biti najsavremeniji autoput u Srbiji i regionu.Mogu da kritikuju ovi koliko god hoće, što tvrde da treba izgraditi put od četiri trake. Oni su taj put do sada 44 puta mogli da izgrade, da su želeli, ali zapravo njima nije u interesu ono što je u interesu građana Srbije. Njima su u interesu njihovi lični interesi i zbog toga dok je trajala sama sednica imao sam prilike na društvenim mrežama da vidim njihove kritike koje, mogu slobodno da kažem, su kritika radi kritike.Govore neke paušalne analize koje iznose, govore kako, eto, ne znam, u proseku će se građani dodatno zadužiti, itd. Pa, za razliku od njihovog perioda, kada su zaduživali građane zarad sopstvenih interesa, ovo što mi danas radimo je zapravo borba za očuvanje zdravlja građana, borba za našu ekonomiju i ovaj način finansiranja realizacije projekata je zapravo nešto što će nam se vratiti i moći ćemo da vratimo ta sredstva i da smanjimo javni dug, kao što smo u prethodnom periodu, pre pojave korone, radili na tome.Sve čestitke na tome što će zaista taj javni dug ostati ispod mastritskih 60% i što po samim tim kriterijumima smo mnogo bolji i u odnosu na brojne zemlje EU.Ono EU.Ono što takođe želim da kažem je da je odlično što država ulaže i u razvoj zdravstvenog sistema. Nije da se nije ulagalo, ulagalo se i te kako. Izgrađen je Klinički centar u Nišu, obnovljeni su brojni domovi zdravlja, bolnice. Sada se to intenziviralo i zahvaljujući reformama koje su započete 2014. godine i u kontinuitetu politike koje sprovode vlade nakon Vlade Aleksandra Vučića zapravo stvorili su uslove da smo mi mogli pravovremeno da reagujemo na pojavu korone koja je jedan novi izazov ne samo za nas, već za čitav svet i zbog toga smo uspeli da očuvamo i zdravlje građana i da se izborimo da naš zdravstveni sistem ne padne, već da može da odoli svim ovim iskušenjima koja postoje.Danas čitam u lokalnim novinama „Pobedi“, ova bolnica u Kruševcu, kovid bolnica se završava. Završiće se u svim rokovima koji su predviđeni i građani Kruševca su imali prilike da vide fotografije kako ona izgleda sada u trenutnoj fazi izgradnje. Mogu da kažem da je zaista ovo jedan veliki poduhvat i ponos, kada je u pitanju građevinarstvo, jer zaista se nikada u istoriji nije desilo da smo uspeli ovakve objekte i kapitalne projekte za tako kratak vremenski period da završimo, što inače i predsednik Vučić govori.Na kraju samo želim da kažem da sam siguran da sve projekcije koje smo mi dobili, kada je u pitanju ovaj rebalans budžeta, da su i te kako ostvarive i, kao što su kolege rekle, ispunili su i statičke i dinamičke kriterijume, kada je u pitanju izrada budžeta i siguran sam da će ovo biti odličan osnov za izradu budžeta za 2021. godinu, koji će omogućiti da naša ekonomija dalje napreduje i da se vrati onom trendu daljeg razvoja.Svakako, razvoja.Svakako, i napori koji se čine od strane državnog rukovodstva, kada je u pitanju realizacija ideje o „mini Šengena“, o povezivanju regiona, o ukidanju barijera i granica koje će doprineti da čitav region može dalje da napreduje i da smo promenili svest i shvatili da jedino ako smo složni, ako sarađujemo možemo svi da napredujemo i da uspešno se izborimo sa ovom koronom su zapravo dokaz da sve ove projekcije koje dobijamo od strane i Vlade i ministarstva su i te kako ono na čemu trebamo bazirati naše odluke, a ne na osnovu drugih spoljnih faktora.Kao narodni poslanik SNS i ostali poslanici podržaćemo ovaj Predlog rebalansa sa zadovoljstvom. Hvala.

razmatrali i koji razmatramo na ovoj sednici je nastavak kontinuiteta koji smo započeli, pre svega, prvim rebalansom i koji je pokazao da je ova država spremna da reaguje i u najtežim situacijama, nema potrebe da objašnjavamo koliko je teška ova godina i koliko je kovid uspeo da, ne na nivou države Srbije, ne samo Evrope, nego i celog sveta, napravi ozbiljne promene i te ozbiljne promene su prouzrokovale velike i ozbiljne probleme.Upravo država Srbija je uspela da odreaguje na najbolji mogući način i da svojim potezima zaštiti i građane i ekonomiju i budućnost naše dece.Ne možemo da prenebregnemo činjenicu da svi u okruženju, ali i u Evropi su koristili modele koji su bili preslikani ili bili kopija nekih drugih modela, ali modele koje je Srbija primenila su upravo jedinstveni i dali su najbolje moguće rezultate. Ovaj drugi rebalans nastavak je prvog i nastavak je kontinuiteta koji će obezbediti sigurnost građanima, koji će obezbediti, pre svega, sa jedne strane zaštitu za naše građane, najbolji mogući odgovor na opasnost koja sa sa kovidom dolazi, ali sa druge strane zaštitiće i ekonomiju, zaštitiće i investicije, zaštitiće i budućnost naše dece, ali zaštitiće i ono što je najbitnije, a to je stabilnost države i stabilnost svakog pojedinca.Rebalans budžeta je rebalans svih građana i kada kažemo ko je odgovoran za ovakav budžet i za ovakav rebalans, pre svega je odgovornost na predlagaču i predlagač je u ovom slučaju Ministarstvo finansija i Vlada Republike Srbije i njihova odgovornost je svakako velika. S druge strane, moramo imati u vidu da je odgovornost i na onima koji taj budžet razmatraju i koji taj budžet treba da odobre, a to su upravo poslanici ovog visokog doma.Znači, nikada niko iz skupštinske većine. kojoj ja pripadam od 2012. godine na ovamo, nije se skrivao iza odluka i nikada niko nije bežao od odgovornosti. Tako nećemo ni bežati od odgovornosti za ovaj budžet i za ovaj rebalans.Kritičari rebalansa nemaju nikakve realne razloge, niti imaju bilo kakve prihvatljive predloge predloge za bolji budžet i za bolje odluke koje bi unapredile državu i koje bi unapredile našu ekonomiju. Šta oni kažu? Njihovi argumenti faktički i ne postoje, izmišljeni su i jedino što mogu to je da osporavaju Aleksandra Vučića i da za sve u Srbiji, i ne samo u Srbiji nego i u Evropi i celom svetu, krive Aleksandra Vučića. Imaju jedan veliki problem ti kritičari Aleksandra Vučića, a to su rezultati koje Aleksandar Vučić, koje Aleksandar Vučić, zajedno sa Vladom, sa Skupštinom, postiže i ti rezultati su glavni argument u odgovoru lažnim kritizerima i lažnim demokratama.Njihova demokratija se svodi na jedno, a to je mrzim Vučića i mrzim Vučića i mrzim Vučića. Imaju problem, vole ga građani, voli ga Srbija, i što je najbitnije, vole ga Srbi i unutar Srbije i van granica Srbije i vole ga Srbi gde god oni živeli.Rebalans budžeta Vlade predviđa i zaista je jako bitno i to hoću da napomenem, predviđa ponovo poljoprivredu, ulaganja u poljoprivredu, ulaganja u selo i što je najbitnije, nastavlja i podržava plan države Srbije 2020/2025 koji je vratio osmeh na lice svih u Srbiji. Taj projekat 2020/2025 garancija je da sve ono što je rađeno od 2012, 2014. godine na ovamo, da će biti nastavljeno.Kritizeri i oni koji negiraju i ovaj rebalans i sve ono što radi Vlada Republike Srbije i Aleksandar Vučić neka izađu na auto-put, pa, neka kažu da taj auto-put ne postoji, neka odu do Kliničkog centra

neka dođu u Šabac i neka kažu da ne postoji kompanija „Jazaki“ koja je zaposlila više od tri hiljade građana Šapca.Neka odu u bilo koji deo Srbije i neka kažu da ne postoje fabrike i investicije. Neka objasne ljudima koji su počeli da rade da oni ne idu ujutru na posao kada ustanu i neka kažu kako je neko uspeo sa nezaposlenošću od 27% da tu nezaposlenost spusti na 7%, i neka kažu kako je reagovao odgovoran i ozbiljan i pre svega maksimalno posvećen građanima predsednik države, a to je Aleksandar Vučić, u kriznoj situaciji. Odreagovao je jako odgovorno, odreagovao je snažno i odreagovao je onako kako je svaki Srbin očekivao, a to je da zaštiti, da učini sve što je u njegovoj moći, u moći ove države da svaki građanin Srbije se oseća zaštićeno i sigurno.Ekonomija u vreme pandemije nije jednostavna stvar, ali u uslovima u kojima ovakva Vlada radi moguća je i pre svega, zahvaljujući Aleksandru Vučiću, ali i Vladi Republike Srbije i Ministarstvu koje vodi upravo ovaj čovek ovde, koga neko može da voli ili da ne voli, ali ne može da ospori da upravo taj Siniša Mali radi i da radi u interesu Srbije i da radi u interesu građana i da njegovi predlozi, njegovi metodi i ono što njegovo ministarstvo predlaže, donosi rezultat, donosi nova radna mesta i donosi najbolje moguće ekonomske posledice po sve građane u Srbiji.Ovakav odgovoran rebalans budžeta mora biti podržan od svih onih koji misle dobro Srbiji, a ja spadam u te i poslanička grupa kojoj mi pripadamo, svakako spada u te, a pozivam i one druge, neverne Tome, neka razmisle, neka pogledaju napolje, neka porazgovaraju sa komšijama i prijateljima, pa neka pitaju da li i koliko podržavaju ovo što radi ova Vlada i ovo što donosi ovaj rebalans budžeta.

pred nama je danas drugi rebalans budžeta, koji je samo potvrda da se nalazimo na istom onom odgovornom kursu koji je trasirala prethodna Vlada.Prethodna Vlada suočila sa jednom neviđenom krizom do sada u svetu na koju je država Srbija imala i te kako dobar odgovor. Ako pogledamo rezultate, ako pogledamo brojke, videćemo da danas sa ponosom možemo da kažemo da je Srbija prva u Evropi po rastu ekonomije, odnosno imali smo najmanji pad ekonomije od svih ostalih država. To nije slučajno, to je rezultat i svih prethodnih vlada, koje je naravno, vodio i naš predsednik Aleksandar Vučić, koji su na pravi način napravile jedan ambijent da mi možemo da dočekamo ovu krizu potpuno rasterećeni, obzirom da imamo veliki suficit u budžetu.Prema tome, kada sagledamo brojke, one su jasne. Dakle, 550 milijardi dinara ova Vlada, odnosno prethodna Vlada usvojila je i donela jedan ozbiljan paket mera podrške našoj privredi kojom smo mi sačuvali likvidnost, kojom smo sačuvali radna mesta u Srbiji. Zato danas možemo da govorimo o ovim i te kako dobrim rezultatima.Nije bilo lako. Država je subvencionisala minimalne zarade za mikro, mala i srednja preduzeća. Na taj način sačuvali smo radna mesta, sačuvali smo naše ljude, sačuvali smo zaposlenost u Srbiji i omogućili svima da rade i da ipak opstanemo u svim tim teškim uslovima koji su Srbiju zadesili.Kada govorimo o drugim merama, 100 evra koje je svaki punoletni građanin Srbije dobio takođe je mera koja je na pravi način pokazala, rekao je jedan kolega, imala je tu jednu psihološku dimenziju, da ljudi vide da postoji država koja stoji iza njih, koja će da u svakom trenutku odgovori izazovima i da svakom pojedincu pomogne zato što se mi upravo ovde nalazimo zbog našeg naroda, zato država i treba da postoji.Svi oni koji kritikuju taj paket mera, neka se zapitaju zašto su onda svi građani, zašto smo svi prosto bili suočeni sa tim da smo i te kako imali priliku da vidimo da su se prijavljivali ljudi.Dakle, očigledno da je taj potez države bio dobar i da je to imalo smisla. Takođe, jednokratna pomoć penzionerima svakako da je bila značajna i svakako da smo i na to veoma ponosni.Kažu nam iz Fiskalnog saveta kako eto nismo bili, nije baš pametno što smo neselektivno delili novac svim preduzećima. Eto, navode primer Francuske i Engleske gde su se delili paketi pomoći samo onim preduzećima koja su beležila pad od 50% prometa. Mi valjda treba da budemo ponosni što smo imali novca da pomognemo svakom preduzeću kome je bilo potrebno, a ne samo onima nekim privilegovanim koji bi bili eventualno bliski nekim vlastima. Dakle, pokazali smo da nam je bitno da svima damo novac, da na pravi način pokažemo da postojimo tu zbog građana.Što se tiče rezultata činjenica da smo u drugom tromesečju bili jedina država u ovom delu Evrope koja je zabeležila pad ekonomije od svega 1,5%, za razliku od nekih koji su obeležili 10, 15, 20% pada ekonomije.Dakle, činjenica da su sve ove mere i te kako imale dobar odjek i da smo na kraju krajeva dobili priznanje od MMF, Svetske banke, svih relevantnih međunarodnih adresa.Kada je reč o ovom rebalansu, on na pravi način pokazuje da ćemo i dalje imati sluha da se bavimo pravim pitanjima koja će biti na dnevnom redu. Dakle, ulagaćemo i dalje novac u domove zdravlja, u kliničke centre, dve nove Kovid bolnice. Dakle, imaćemo i te kako načine da se i dalje borimo sa posledicama posledicama krize izazvane korona virusom.Kada je reč o subvencijama za poljoprivredu, mi pokazujemo da ćemo i dalje da dajemo novac za poljoprivredu, da nećemo smanjivati te subvencije, već ćemo da ih povećamo što se ovim rebalansom vidi.Svakako da je dobra stvar što se nastavlja ulaganje u infrastrukturu, odnosno u auto-puteve, železničku infrastrukturu, u svo ono što je potrebno danas građanima Srbije, a to je da imamo kvalitetan život i pokazujemo da bez obzira što je kriza uticala na mnoge aspekte života i ovde i u svetu, mi pokazujemo da dalje nastavljamo na pravi način, da dajemo odgovor na celu ovu krizu i da ćemo, siguran sam, i naredne godine beležiti dobre rezultate, a to smo pokazali da možemo.Rako da, još jednom, glasaćemo za ovaj rebalans budžeta i nastavićemo da budemo na pravom putu i nadam se da ćemo sledeće godine imati još bolje rezultate. Hvala. Rajić** Hvala, gospodine predsedniče.Gospodine predsedniče Narodne skupštine, dame i gospodo poslanici, uvaženi gospodine ministre, velika je čast biti narodni poslanik, velika je čast ali je i velika odgovornost. Ta odgovornost biva još veća u kriznim periodima.Često smo skloni tome da kažemo kako su vremena teška, a istini za volju ona nikada i nisu bila laka, samo je veliko pitanje koliko smo zapravo mi jaki da podnesemo baš taj teret koji nam je Bog namenio.Srbija se, kao i čitav svet, suočila sa nevidljivim neprijateljom, a znamo da su takvi neprijatelji uvek najpodmukliji. Dodatan problem u tome jeste i to što i stručna međunarodna javnost zapravo nije znala sa čime se suočava kada je do epidemije korona virusa došlo. Ipak, država Srbija je uspela da nađe adekvatan odgovor. Sasvim sam siguran da ga ne bi našla da na svom čelu nema Aleksandra Vučića koji je, odgovorno to tvrdim, najbolji srpski vladar sasvim sigurno od kneza Mihajla Obrenovića na ovamo, verovatno i duže.Odgovorno to tvrdim zato što je Aleksandar Vučić reformator u mirnodopsko vreme i on je borac i zaštitnik u vreme krize, a u jedno i u drugo vreme on je uporan zaštitnik države Srbije, onaj koji nas vodi napred, koji nam svojim primerom i svojim pregalaštvom pokazuje kako možemo i moramo dalje.Baš zbog toga mi koji smo po prvi put narodni poslanici ne treba da budemo opijeni slavom. Treba da shvatimo koliko je ovaj put težak zapravo i da smo na svoja leđa sada preuzeli jedan veliki teret.Siguran sam, gospodine ministre, da se suočavate sa velikim problemima i sa velikim izazovima, ali moram sa ovog mesta da vam čestitam zbog dve stvari. Prva je stvar što imate neverovatnu energiju da pratite predsednika Vučića koji ima još veću energiju i sasvim sigurno da to nije lako. Drugo, suočavate se, sasvim sigurno, sa neverovatnim zahtevima sa svih strana. Jednostavno, kada se kreira budžet, uvek će biti onih koji su nedovoljno zadovoljni.Međutim, vi ste uspeli u tome, kao deo tima koji predvodi predsednik Vučić, da od Srbije u ovoj krizi napravite novu Poljsku. Zbog čega to govorim? U prethodnoj svetskoj ekonomskoj krizi, pre 10-ak godina, Poljska je bila jedina država u Evropi, ne u Evropskoj uniji, nego u Evropi, koja nije pala u recesiju. Država Srbija je danas jedna od najboljih u Evropi po tom pitanju. Imamo najmanji pad, a moguće je čak da ga nećemo imati uopšte. Ako neko misli da je to bilo lako, neka se zamisli i neka na to pitanje odgovori ponovo. U vreme kada velike svetske ekonomije, poput Amerike, koja donosi 25% svetskog BDP, padaju u ozbiljnu krizu, u vreme kada velika kineska ekonomija, koja je najbrže rastuća na svetu, pada u ozbiljnu krizu, vreme kada ruska ekonomija pada u ozbiljnu krizu, Srbija je uspela u tome da ostane na površini. I ja vam zbog toga, gospodine ministre, zahvaljujem.Zahvaljujem vam u ime nas ovde, koji ćemo glasati za ovaj predlog, zahvaljujem u ime svih građana Srbije zbog toga što smo uspeli da gotovo neoštećeni, neokrnjeni, izađemo iz prvog dela ove krize koja i dalje traje i zbog čega moramo da čuvamo stabilnost.Mi moramo da čuvamo stabilnost iz još jednog razloga. Srbija se nalazi u veoma teškoj geopolitičkoj poziciji. To nam je bog namenio. Tu smo gde smo, izgradili smo kuću na raskršću puteva, suočavamo se sa raznim problemima stalno. Jedna smo od država koja ima najviše različitih država u svom okruženju, najviše različitih graničnih prelaza sa drugim zemljama. I to nije lako. To je, s jedne strane, šansa, kada imate one koji su vam dobronamerni u okruženju, ali to je i pretnja kada imate one koji vam baš i nisu dobronamerni. Uz sve to, mi se suočavamo sa interesima različitih velikih svetskih sila koji se ovde preklapaju i koji često umeju da budu međusobno suprotstavljeni.Predsednik Vučić je uspeo u tome da navede te sile da se takmiče međusobno na takav način što će više investirati i što će želeti da se na takav način bore za našu naklonost. Uspeo je da nas spasi od sirijskog scenarija, gde bi se neki drugi preko naših leđa sukobljavali i pravili ovde proksi ratove.Opet ću reći – ako neko misli da je to bilo lako, neka se zamisli i neka na to pitanje odgovori ponovo.Srbija ponovo.Srbija je nasledila bezbroj problema. Srpski faktor je nasledio bezbroj problema. Ali, meni je drago što mi napokon i ovde u domu Narodne skupštine govorimo o srpskom faktoru, što se ne zaustavljamo kada je reč o pravu Srba samo na avnojevskim granicama. Mi nikome ne pretimo. Mi ne želimo da ugrozimo ni jedne granice ni jedne druge međunarodno priznate države. Mi samo želimo da pomognemo Srbima, ma gde oni živeli. I držimo se slova zakona, držimo se slova sporazuma, istih onih čiji je Srbija garant.Drago mi je zbog toga što danas kada odem i u BiH, kada odem i u Crnu Goru, mogu da vidim da Srbi u Beogradu vide svoju prestonicu, da Srbi u Beogradu vide svog ktitora, svog zaštitnika. Dugo to nismo imali. To je veliki napredak.Kada kažem da moramo da čuvamo stabilnost, mislim i na to što će ova pozicija koju imamo biti dodatno usložnjena dogodine. Kao što znamo, 20. januara iduće godine doći će do promena u Beloj kući. Kao što znamo, imamo različite države, sa različitim aspiracijama, koje su u međuvremenu dodatno ojačale i žele da ostvare svoj interes. Ti se interesi nama mogu i ne moraju sviđati. Mi ih možemo smatrati manje ili više legitimnim. Ali, na ovom svetu često vlada ono pravilo da sila boga ne moli, iako bog nju ne voli.Mi moramo da vodimo ovaj srpski brod na način na koji to radi predsednik Vučić. I moramo da ga pratimo na tom putu. Moramo da mu stvorimo uslove da može da nas vodi. Jer, ukoliko se predsednik Vučić bude bavio internim problemima ovde i ako mi ne budemo bili u stanju da sačuvamo stabilnost države Srbije, on neće moći da se suočava sa svim onim problemima koji nam prete i sa svim onim kontekstima u koje možemo upasti, a koje mogu biti vrlo negativne. Plašim se da toga nisu svi dovoljno svesni u našem društvu. Neki nisu dovoljno svesni, a neki su svesni ali svesno rade protiv interesa ove države.Fenomen kvazi drugosrbijanske elite nema niko u regionu. Nećete ni u jednoj jedinoj prestonici naći tako nešto. Nećete naći takvu samozvanu elitu auto-šovinista koji mrze predsednika Vučića najviše zbog toga što je preporodio Srbiju ovih osam godina. To je prvi razlog što ga oni mrze.Da smo mi doživeli kolaps u ekonomskom smislu, u političkom smislu, da smo nastavili da uništavamo našu vojsku, oni bi mu aplaudirali prvi. Oni bi prvi bili uz njega. nas mrze zbog toga što podržavamo predsednika Vučića, najvećeg srpskog reformatora u poslednjih 200 godina. To je njihov problem.A posao svih nas mladih koji smo ušli u dom Narodne skupštine jeste da uz svoje iskusnije kolege se izborimo upravo za to da dođe do te smene elita, da napokon nazovemo stvari pravim imenom, da ne ćutimo kada kvazi intelektualci i kvazi naučnici pokušavaju da oblate ljude i s njima predsednika Vučića na taj način što će izmišljati nekakve plagijate. A onda kada ti isti koji su to radili budu uhvaćeni u plagijatu, ta elita ćuti. Ako oni ćute, mi ne smemo. Jer, oni su kvazi elita a mi moramo da budemo prava srpska elita. Mi moramo da vodimo ovaj narod na koji to čini predsednik Vučić, mi moramo da mu pomognemo na tom putu. A za to se moraju zasukati rukavi.Moramo svi da radimo svoj posao i ne smemo da potcenjujemo posao onog drugog, jer sve je važno, od zdravstvenih radnika koji se bore po kovid bolnicama, preko putara koji prave nove kilometre auto-puteva koje nismo imali do sada u istoriji, pa sve do onih koji se bave analitikom geopolitičkih procesa. Svaki posao je bitan. I nijedan posao ne može biti zapostavljen. Ni jedan posao ne može biti marginalizovan. Moramo biti ujedinjeni. Moramo sačuvati stabilnost. Moramo opravdati poverenje koje su nam građani dali. Ja sam siguran da ćemo u tome uspeti.Za kraj bih želeo da poručim nešto i građanima koji gledaju ovaj prenos. Ovo je Dom Narodne skupštine, ovo je saziv Narodne skupštine u kom je preko 50% lica koja su po prvi put dobila tu čast i tu odgovornost da obavljaju ovu veliku dužnost. Molim građane da budu kritični prema nama. Molim građane da otvoreno i jasno kažu kada im se ne sviđa. Molim građane da budu iskreni u onim momentima kada ovaj saziv bude ostvarivao velike uspehe. Samo na taj način, ako se budemo gledali u oči i jedni drugima govorili istinu, mi ćemo uspeti da istrajemo na ovom putu, na putu koji nam je utro predsednik Aleksandar Vučić i na putu koji od nas očekuju naši potomci i koji su nam zavetovali naši preci. Hvala.

Poštovani predsedniče, predstavništvo, uvaženi ministre, koleginice narodne poslanici i kolege narodni poslanici, pa nakon velikog broja izlaganja prethodnih kolega, ostalo je malo toga da se doda, kaže nešto novo ili da se napravi neki osvrt dodatni na rebalans budžeta, ali to ne znači da moramo da se stidimo ili da ne ponovimo ono što je dobro.Neko od prethodnih govornika, mojih kolega, istakao je jednu jako bitnu stvar kojoj se nismo dovoljno posvetili, a to je činjenica da o rebalansu i o novcu koji danas postoji u budžetu naše zemlje ne bi govorili da nije došlo do onih, moramo priznati, bolnih reformi koje su se dešavale 2014. godine. Moramo priznati da za uspeh i Vlade, i same Republike Srbije najodgovorniji su građani Srbije, koji su te 2014. godine izneli najveći teret, a među njima penzioneri kojima smo i danas zahvalni za svu onu žrtvu koju su podneli u tom periodu.Da tada nismo napravili zaokret u našoj ekonomiji, doživeli bi kolaps i pitanje je da li bismo imali danas o čemu da raspravljamo.Nešto na šta moraju građani Srbije da obrate pažnju i da se zamisle u jednoj sekundi jeste i činjenica da samo vratimo vreme i da pomislimo kako bi se država borila protiv korone da se ona desila 2012. godine ili 2013. godine? Da li bi bila ovako uspešna i koliko bi žrtava imali da nam se to ne daj Bože desilo 2012. godine ili 2013. godine, kada je zemlja Srbija u svakom pogledu i svakom smislu bila na kolenima.Ono što smo danas čuli ovde jeste samo dokaz jednog kontinuiteta koji ima Vlada Republike Srbije, kontinuitet politike SNS koju je trasirao predsednik Aleksandar Vučić i najbolje dokazuje i pokazuje da i kada smo slušali ekspoze premijerke gospođe Ane Brnabić i kada smo usvajali predlog da se osnuju tri nova ministarstva, smo dobili danas potvrdu kada vidimo za šta se i gde usmerava novac putem ovog rebalansa.Da pričamo sada o tome da smo odvajali 100 evra svakom punoletnom punoletnom građaninu kako bi pomogli da se što lakše prebrodi ova kriza, mislim da je suvišno jer je više puta ponovljeno. Ali, ponoviću još jednom da je to samo pokazatelj da država ume da stane iza svojih građana onda kada je to najpotrebnije i kada je najteže.Smatram najteže.Smatram da sve ono što smo danas čuli i što je ovlašćeni predlagač, moja koleginica Aleksandra Tomić pričala i što je govorio gospodin Siniša Mali najbolji su dokaz kako može da se odvoji novac kada se domaćinski vodi ministarstvo, kada se domaćinski vodimo novcem svih građana Srbije.Ono što moramo da napomenemo i što je najbolji osvrt na sve ono što se dešava danas, jesu činjenice i samo da pogledamo period kako je bilo nekada ranije, a kako je danas i danas smo više puta čuli, ali mislim da je to nekako govoreno bez nekog posebnog osvrta. Dakle, ljudi imamo činjenicu da je do 2012. godine ili 2013. godine nezaposlenost bila 24%.Danas je nezaposlenost na rekordnih 7,3%. Ako ćemo da pričamo o tome da li su to građani osetili u svom džepu, pa naravno da jesu, jer je prosečna plata tada bila negde oko 350 evra, dok je danas preko 510 evra. I to nije dovoljno i mi se na tome nećemo zaustaviti. Zato je u programu „Srbija 2025“ predviđeno da prosečna plata bude iznad 900 evra, i nikada nećemo stati uljuljkani poverenjem koje nam daju građani.Ove stvari moramo uvek da podvlačimo iz prostog razloga što smo svi zajedno kao predstavnici SNS, ali pre svega predsednik Aleksandar Vučić, a zatim i vi gospodine ministre, ovih dana izloženi jednom vrstom linča i torture gde vas na najprizemniji način prozivaju oni koji su Srbiju bacili na kolena. Indirektno i direktno oni su krivi zašto je naša zemlja bila 2012. godine i 2013. godine na ivici bankrota.Neverovatna je doza licemerstva da danas ljudi koji su sve činili da upropaste našu zemlju, a da paralelno sa tim od sebe naprave multimilionere danas drže slovo i kritikuju ljude koji prave evidentne rezultate. I prosto mi je neverovatno danas kada čujem da najgori gradonačelnik u istoriji Dragan Đilas kritikuje bilo koga za bilo šta.Vi ste imali i tu priliku i bili ste gradonačelnik Beograda, sećate se kakvu ste situaciju zatekli, o kasi i ne želim da govorim, jer kase faktički nije ni bilo, ostavljen vam je dug od milijardu i 200 miliona evra. Ostavljena su vam rasturena preduzeća, ostavljen vam je javašluk i sa time je bilo neophodno da se neko izbori. I dan danas se vraćaju ti dugovi i dan danas se rešavaju repovi koje nam je Dragan Đilas ostavio, ali je neverovatno da neko ko je direktno upropastio grad Beograd po direktnom odgovornošću, danas pretenduje da bude, ne znam predsednik Vlade, predsednik Republike i sve predstavljajući sebe kao neko novo lice, kao da nikada nije imao priliku da za nešto odlučuje i da se za nešto pita. I prosto čovek mora da se zapita da li on stvarno toliko smatra da su ljudi ovde u Srbiji zaboravni, da patimo svi od neke kolektivne amnezije i da smo svi zaboravili kako je on u periodu dok je bio na vlasti od jednog propalog preduzetnika sa 74 hiljade evra, došao do bogatstva od 25 miliona evra samo u nekretninama.Ne želim da pričam o 619 miliona evra koje su njegove firme zaradile trgujući državnom televizijom dok je on bio vlast, dakle, dok je on bio država, ali moramo svi zajedno da sagledamo neke stvari i da pogledamo realno da danas najveći kritizeri i ovog rebalansa i svake odluke koju donosi Vlada republike jesu upravo oni ljudi koji su našu zemlju upropastili. To je vrhunac licemerja i uvek i na svakom mestu te stvari moramo da ponavljamo iz prostog razloga što i u narednom periodu, uzimajući u obzir da Korona virus će potrajati, donosićemo i teške mere, uveren sam da će biti i nekih situacija za koje će oni pokušati kao i svako da iskoristi za svoje neko sitno politikanstvo, bićemo izloženi i vi i mi i svi zajedno jednoj vrsti linča, kao i svaki put do sada.Izdvojili ste jednu jako bitnu stvar, da smo četiri godine zaredom imali suficit i složio bih se sa nekim od prethodnih govornika, Srbija je u prethodnom periodu evropske i svetske rezultate na najvišem nivou beležila u sportu. Beležili su i neki naši naučnici, mladi, pametni ljudi, ali u ekonomiji smo se uvek stideli negde i bili smo u kraju.Sada kada smo po svim relevantnim mišljenjima

o čemu ste vi gospodine ministre pričali jeste najbitnije što se tiče ovog rebalansa, a i biće samo uvod u budžet za 2021. godinu, a to je dodatno jačanje naše ekonomije i dodatno jačanje borbe protiv Korona virusa. Ovde su kolege pomenule i zaista je na ponos činjenica da se grade kovid bolnice i u Kruševcu i u Beogradu, činjenica je da pored opšte krize u svetu, mi ne odustajemo od bitnih projekata, od investicija, ne odustajemo od infrastrukture i time pokazujemo da sve ono što smo štedeli i što smo pravilno rasporedili u prethodnom periodu sada dolazi kao plod za sve naše građane.Mislim je jako bitno istaći ovo što se napomenuli takođe u svom izlaganju, to je činjenica da subvencionišemo za 5,1 milijardu dinara poljoprivredu i mislim da je to jako dobro, jer je ovo samo nastavak naše brige za selo i otvaranja ako možemo tako reći, novog ministarstva koje će se baviti tim pitanjima.Gospodin Nedimović, uveren sam da će zajedno sa novim ministrom uspeti da naše selo dodatno ojača i uzimajući u obzir da imam i prijatelje i rodbinu na selu, ova vest ih je jako obradovala. Tako da i potražnja za tim subvencijama je mnogo veća nego u prethodnom periodu. Smatram da je to jako dobro.Ono na šta još moram da se osvrnem i sa time ću završiti uvažavajući, da i ostale kolege imaju još mnogo toga da kažu, novca ima onoliko koliko se štedi i koliko se pametno taj novac ulaže i investira i kada se misli o svakom dinaru. su se neke prethodne vlasti ponašale prema budžetu Republike Srbije kao prema svom kućnom budžetu, ne bi imali tolike probleme 2013, 2014. godine ili 2015. Da su vodili računa o svakom dinaru, a ne da vode računa kako će im svaki drugi ili treći završiti u svom džepu, ne bi mi bili u tako teškoj situaciji.Mislim da ste tu u pravu gospodine ministre, kada ste rekli kada se vodi računa o svakom dinaru i da on ne ode na stranu i da se ne proneveri, onda novca ima. Kako su oni vodili računa, čuli ste na primeru grada Beograda, ali najdrastičniji primer je i sa time ću završiti, jeste primer opštine Stari Grad.

za razno razne agencije je izdvorio 1,7 miliona evra. Dakle, jedna opština je za četiri godine izdvojila 1,7 miliona evra za razno razne agencije koje su služile samo za ispumpavanje novca građana Starog Grada, građana Beograda. Te agencije su pare dobijale na razno raznim tenderima, a onda su te agencije na ruke isplaćivale taj novac aktivistima ili funkcionerima Đilasovog saveza. De fakto, građani Starog Grada su plaćali one ljude koji su se tukli ovde sa saobraćajnim znacima, koji su napadali ovaj dom pokušavajući da ga sruše, da ga zapale, de fakto je su svi građani plaćali aktiviste Dragana Đilasa, Marka Bastaća, Vuka Jeremića i Boška Obradovića da se ponašaju kao huligani po gradu Beogradu. To nam najbolje oslikava kako oni doživljavaju državnu imovinu i državna sredstva.Da ne govorimo o tome da je u opštini Stari Grad bila Televizija Šabac, da ne shvati neko pogrešno, nemam ništa ni protiv jednog medija, ali samo mi objasnite kakva je logika da Televizija Šabac ima prostoriju u opštini Stari Grad.Dok se cela zemlja i svaka opština u Srbiji i ceo grad Beograd borio da olakša život građanima, da im izađe u susret u nabavci sredstava za dezinfekciju, za čišćenje, maski, rukavica, opština Stari Grad, pazite sad, u doba Korone, krize opšte, izdvaja više od 14 miliona dinara za kupovinu računara u opštini Stari Grad. Ljudi moji, jel moguće da su vam najpreči poslovi bili kupovina računara u opštini Stari Grad. Na 75 zaposlenih koliko ih je bilo u toj opštini, izdvojili su više od šest miliona dinara za kancelarijski materijal. Ljudi moji, šta će da rade sa šest miliona dinara za kancelarijske potrebe na 75 zaposlenih? I to vam najbolje oslikava kako su oni doživljavali kasu, a da je prevedemo, ako je još nekom to teže da shvati, dakle, kao plen koji treba poharati na sve moguće načine nameštene tendere i ostale kombinacije kako bi oni rekli, te pare izvući, staviti u svoje džepove, dati aktivistima i onda njih pustiti da se bore za njihov lični interes i za to da Dragan Đilas opet sedne u fotelju.Kako bih sa tim završio, previše sam govorio, nisam očekivao da će ovako vreme brzo proleteti, poštovani ministre, ja ću vas zamoliti u ime svih građana Srbije da nastavite sa ovom odgovornom politikom ulaganja sredstava svih građana Srbije, da dosledno sledite politiku Aleksandra Vučića koja je započeta još 2014. godine i da svi zajedno, kao i Skupština, kao Vlada, kao jedan veliki tim sa našim građanima, od naše Srbije činimo još lepše i još bolje mesto za život, jer mi drugu zemlju nemamo i prečeg interesa od boljeg života naše dece i svih građana u Srbiji nemamo. Hvala vam i živela Srbija. Hvala poštovani kolege poslanici, poštovani ministre finansija, i poštovani građani, naravno da smo ponosni zbog nove projekcije MMF-a i Evropske komisije, i po stoti put treba da ponovimo, ponosni smo zbog toga što Srbija ima najmanji pad BDP-a u Evropi, samo 1,5%. A zbog čega smo mi šampioni? Zbog toga što nismo podeljeno društvo, vidimo ovih dana Amerika je podeljeno društvo. Znači, mi smo složni, imamo sposobnu vlast, idemo složno u jednom najboljem pravcu.U

Još jednom, zbog čega smo prvaci? Pa, zato što imamo najboljeg ministra finansija, Sinišu Malog, zbog toga što imamo najbolju premijerku, Anu Brnabić i zbog toga što imamo najboljeg predsednika Aleksandra Vučića.Najveći Vučića.Najveći izazov u ovoj godini, najveći problemi jesu ekonomija i pandemija, ali najveći izazov nije to, najveći izazov je mržnja agresivne manjine prema vlasti koja je prepolovila Srbiju, širenje lažnih vesti i vođenje specijalnog rata u doba epidemije protiv sopstvene zemlje.

je boriti se na dva fronta. Znači, prvi front je naravno borba protiv virusa, borba za ekonomiju, borba za društvo, a drugi front je borba protiv dezinformacija, borba protiv lažnih vesti i svega što čini peta kolona virusa Korona koja deluje preko Đilasove, Jeremićeve i Obradovićeve stranke i još nekih i preko medija

su naravno Đilas i Šolak. Cilj je da se rastrese i sruši vlast u Srbiji, da se destabilizuje Srbija, osporavaju se, pazite, to smo bili svedoci od marta, sve epidemiološke mere. Znači, Znači, čak i stručnost medicinskih eksperata naših junaka koji su naravno izloženi bestijalnoj satanizaciji. Setimo se samo iz marta kako su podlo Dragan Đilas i Nikola Jovanović predložili da penzioneri idu u one smrtonosne šetnje. Morali smo da kažemo - ne. Setimo se kako su lažnim vestima pokušavali da unište Klinički centar Vojvodine, jer su govorili da je tamo haos, da je pred rušenjem. Bila je odlična situacija u kliničkom centru. Tada je u Vojvodini, u Novom Sadu najmanja zaraza.Naša vlast je podigla strašno mnogo bolnica, 90 domova zdravlja i ambulanti, gradi se još šest. Gradi se i obnavlja 20 bolnica za 200 miliona evra. Gradi se još kliničkih centara za 300 miliona evra. Izgrađen je naravno Klinički centar Niš. U odnosu na 2012. godinu plate lekara specijalista su povećane za 57%, a plate medicinskih sestara za 67% i u doba Korone medicinski radnici su primili 10% više i od januara, koliko znam, primiće još povećanja.Znači, stabilizovane su javne finansije, nezaposlenost je na minimalnom nivou, prosečna plata, čuli smo to, ali treba da ponovimo sto puta, je preko 500 evra. Stvoreno je 200 hiljada radnih mesta. Izgrađeno je 320 kilometara autoputeva više nego za prethodnih 40 godina i gradi se još 290 kilometara autoputeva. Imamo nisku inflaciju, imamo rast plata i penzija, i pobedili smo Koronu već u dva navrata, pobedićemo je. Iduće godine će sigurno doći vakcina."Zvezdama ćemo pomeriti pute, suncima zasut seljenske stude da u sve kute zore zarude, da od miline dusi polude, Santa Maria dela Salute". Živela Srbija. **Ivica

istakla šest ciljeva o kojima je takođe detaljno govorio predsednik Aleksandar Vučić, koji su ključni za budućnost naše zemlje, a i budućnost rada ove Vlade.Pre nego što nešto više kažem o jednom od tih ciljeva, želim da istaknem da je SNS, predvođena predsednikom Aleksandrom Vučićem, dobila ogromnu podršku na prethodnim izborima. Mi, poslanici izabrani sa liste Aleksandar Vučić - Za našu decu, dali smo čvrsto obećanje predsednici Vlade da ćemo biti dobri saradnici za sve ono što Vlada namerava da uradi u narednom periodu, a što je predstavljeno u programu.Iza sebe imamo rezultate, a ispred sebe moramo imati snažnu borbu, jer imamo jasne ciljeve i imamo plan - "SRBIJA 2025" o kome ste i vi govorili jutros, jer budućnost svoju i budućnost svoje dece građani Srbije su nama dali u ruke.Prvi cilj i prioritet svih prioriteta jeste borba protiv virusa Kovid 19 i očuvanje zdravstvenog sistema, izgradnja i opremanje kovid bolnica, opšta obnova bolnica, domova zdravlja, pomoć zdravstvenim radnicima. Sve su to pokazatelji koji govore da ispravnost ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu je pozicioniralo Srbiju tako da se ona u odnosu na neke mnogo bogatije zemlje u Evropi i u svetu izbori bolje.Posebno zahvaljujući našoj fiskalnoj stabilnosti i ekonomskoj snazi uspeli smo da obezbedimo novac za lečenje, za opremu, ali smo imali kontinuitet, imali smo nastavak izgradnje puteva, škola, vrtića, imali smo i povećanje plata zdravstvenim radnicima, imali smo jednokratnu pomoć za naše penzionere. Ovim rebalansom danas govorimo i o isplati jednokratne pomoći i za zdravstvene radnike.Mnoga velika sredstva uložena su i u privredu. Građani vrlo dobro znaju kako se malo zemalja u svetu posvetilo povećanju životnog standarda građana, a kako se to ovde radilo i to je upravo obezbedila odgovorna odgovorna politika i domaćinsko ophođenje prema budžetu, prema novcu naših građana u prethodnom periodu. Možemo samo zamisliti kakav bi scenario bio da je ova pandemija zadesila Srbiju u 2012. godine.Za naše građane danas važno je da čuju da ćemo mi početkom naredne godine imati povećanje plata, da ćemo imati povećanje penzija, da ćemo imati povećanje minimalne zarade.Takođe, za naše građane je važno da čuju da Srbija nije zastala kada je u pitanju dolazak stranih direktnih investicija i da mi danas, kada govorimo o rebalansu ovog budžeta, takođe dajemo podršku i za dolazak stranih investicija. Jako nam je važan nastavak otvaranja novih fabrika, jako nam je važan nastavak otvaranja novih radnih mesta. Moramo da obezbedimo budućnost za generacije koje dolaze.Obećanja koja smo imali u prvom rebalansu smo ispunili, a danas ovim drugim rebalansom mi stvaramo stvaramo mogućnost za jaču borbu sa korona virusom. Ovu godinu završavamo kao lider u Evropi po stopi rasta.Pored svega ovoga i pored svakodnevne borbe predsednika Aleksandra Vučića, mi sa druge strane imamo svakodnevne i maliciozne izjave, napade i uvrede i to se više ne gleda da li je u pitanju predsednik, da li su u pitanju njegova deca, da li je Krizni štab, da li je struka, bilo ko, to dolazi od strane onih koji nemaju program, koji nemaju nikakav rezultat.Slobodno mogu i Đilas i svi njegovi saradnici da izađu pred građane Srbije, kada već imaju toliko prostora u svojim medijima, da kažu što su oni ostavili iza sebe i kako bi se oni, neka daju ideju, neka daju program kako bi se oni borili sa ovom pandemijom koja je zadesila celi svet.Poštovani ministre, sigurna sam da će se u Srbiji nastaviti izgradnja i puteva i škola i bolnica i vrtića, da ćemo imati stabilne finansije, da će biti povećanje plata i penzija. Takođe, sigurna sam da će se nastaviti ravnomerni razvoj naše zemlje, ali pre svega, što činimo i danas ovim rebalansom, važno nam je da očuvamo zdravlje i živote naših građana.Želim vam puno uspeha u radu. Hvala. Zahvaljujem, koleginici Nikolić.Reč ima narodni poslanik Adam Šukalo.

izlazili, nešto smo i pojeli, otišli smo u toalet, a on sedi ovde, sluša i uredno beleži sve ove diskusije i apsolutno da sve ovo što mi zajedno ovde radimo je sprovođenje jednog programa koji smo i najavili.Upravo ovaj rebalans, kada pogledate ekspoze koji smo prošli put imali priliku od strane premijerke gospođe Brnabić da čujemo, vidimo da je i ovaj rebalans koji danas imamo pred sobom usklađen sa ekspozeom.Ono što je, takođe, mnogo važno jeste da je on usklađen i sa planom „Srbija 2025“. To su mnogo važne stvari, a u smislu procena koje je prilikom prvog rebalansa ovde takođe ministar Siniša Mali predstavljao. Vidi se da su te procene bile izuzetno dobre i da smo na neki način čak bili malo više pesimisti u odnosu na ono što je realna situacija koja je predstavljena ovde ovim drugim rebalansom.Šta smo zaboravili? Zaboravili smo u kojoj se godini nalazimo i da je ovo godina, nažalost, koja je na izmaku, a koju će obeležiti korona virus, velika svetska zaraza koja je na neki način, kao što piše ovde u rebalansu, uticala ne samo na ekonomiju Srbije, već i na ekonomiju čitavog sveta. Mi se ne možemo izolovati od toga, kao što ne možemo da se izolujemo od činjenice da je Srbija praktično bila zatvorena, zaključana, sakrila se od te zaraze u martu, aprilu mesecu, u prvoj sedmici maja i da je ekonomija neupitno u tom periodu morala da stagnira da bi sačuvali ono što je prioritet i jedan od ovih šest prioriteta koji imamo sada i u novoj Vladi i novom sazivu, a to je borba protiv korona virusa, borba za bolji i kvalitetnije zdravlje, za što manji broj obolelih u Republici Srbiji. To je ono što je suština.Mi smo u redu prioriteta stavili, u tom momentu kada smo svi pokušavali da se snađemo, zdravlje našeg stanovništva na prvom mestu, kao što ga stavljamo i danas. Ali, ekonomija, privreda mora da živi, mora da se razvija, mora da raste. Kada pogledate sve ove mere, da ponovo građane Republike Srbije ne opterećujem statističkim podacima, jer teško je statistikom koja se danas čita i predstavlja, što je potpuno argumentovano da danas govorimo o tome, nahraniti građane Srbije, ali ne predstavljamo mi ovu statistiku da bi pričali o statistici, mi sve što smo obećali smo uradili. Hajdemo zato konkretno, onako kako je ministar govorio da ponovimo stvari koje je Republika Srbija, koje je ovo Ministarstvo finansija, koje je ova Narodna skupština, ova Vlada Republike Srbije, čiji je predsednik kao lider predstavio kako će pomoći njenim građanima u situaciji koja je zadesila čitav svet, pa tako i našu voljenu otadžbinu.Pa, kada pričamo redom o tome, hajde da se podsetimo na ono što je bilo izuzetno važno za privredu. Od svih ovih danas dušebrižnika koji kažu da Vlada Republike Srbije ne brine o privrednicima, da li su svi u paketu dobili pet minimalaca? Vidim da ima kritičara koji kažu da je trebalo praviti neku klasifikaciju po tom pitanju, kriterijume uvoditi, a ne vode računa o tome tamo gde je onaj privrednik najmanji, koji zapošljava jednog radnika. Jeste, da, naravno, ovo što je i gospodin Marinković govorio, jeste, ekonomski patriotizam je jedno novo radno mesto, svaki dan, svaki sekund, svaki minut ako je moguće da se kroz mere koje se obezbeđuju, kroz zakonodavni okvir, kroz podzakonske akte, kroz atmosferu, kroz ambijent, kroz poruke koje dolaze iz institucija da nisu zaboravljeni. Nisu sigurni bili zaboravljeni ako su dobili pet minimalaca. Istina, ova dva, da budemo potpuno precizni, 60% iznosa minimalca.Ali, takvu podršku, u smislu bilo male, srednje ili velike privrede, kako god da je nazovemo, nije niko dobio u regionu. Navedite mi primer u okruženju gde su privrednici koji se isto sada prevrću ovih dana i gledaju kako da obezbede, da zatvore ovu godinu, da pošalju završne račune, kako da izađu iz ove godine, koja je to država, budžet, narodna skupština, vlada, vlast imala hrabrosti da povuče takav potez, ili koja je imala hrabrosti da povuče potez, kako je obećano, da svakom građaninu koji se prijavio isplati 100 evra? Zar to nije upravo ono što je jedna od osnovnih definicija ekonomskog oporavka bilo koje zemlje, a to je stimulacija potrošnje? Pa, ko je tih 100 evra u ovoj eri pandemije otišao negde vani i potrošio? Većina ili najveći broj građana ih je potrošio

izolacije i svega onoga što smo morali da prođemo, poslao je tu decu u vrtić, u školu i nastavio da radi i da se bori. E, sada oni zagovornici koji su ovde protestvovali pred Narodnom skupštinom Republike Srbije da se ne uvodi policijski sat, sada oni pozivaju na to da se zatvaraju lokali, da se privreda zaustavlja. Sada zagovaraju stvari potpuno drugačije od onoga što su govorili u onom periodu.Dakle, sada treba sve zaključati, sada ne treba ništa da radi, sada treba da stane privreda i sada očekujemo, kao što možemo da vidimo ovih dana od tih dušebrižnika kako se oni ponašaju kroz njihove portaloide, kroz njihove kvazi medije koje su instalirali da samo truju svojim kontaminiranim vestima koje isključivo imaju za cilj ne urušavanje kredibiliteta ili rejtinga Aleksandra Vučića ili SNS koja stoji na istorijskom maksimumu, već na urušavanju institucija Republike Srbije, jer znaju ako se uruši poverenje u institucije Republike Srbije da će se urušiti i njene javne finansije.Nema stabilne Srbije bez stabilnih finansija i hvala ovom čoveku ovde koji vodi računa svakodnevno o tome kako i na koji način da se usmeravaju svi prihodi koje imamo, pazeći i vodeći računa kako i na koji način rashodi koje pravimo ne idu u onom smislu rashoda, već da to budu primarno primarno investicije koje će sutra u budućnosti otvoriti nova radna mesta i da to ne budu rashodovane stavke, već da to budu investicione, iako danas možda po potrebi i po nekim budžetskim grantovima moraju tako i da se stave.Ono što je mnogo važno u svemu ovome reći, takođe da smo mi u ovom periodu brinuli o onima koji su najviše brinuli o građanima, a to su zdravstveni radnici. Ne treba zaboraviti da smo obećali i da smo dali, imali povećanje od 10% zdravstvenim radnicima i da se sada ovim novim merama najavljuje i ova simbolična, ali jaka poruka u iznosu od 10.000 dinara koja će ići svim zdravstvenim radnicima.Nismo zaboravili penzionere. Penzioneri su dobili tu jednokratnu pomoć od 4.000 dinara. Bili su u kategoriji kao i svi drugi građani od 100 evra i, ono što je najvažnije za svakog penzionera, i sa ove govornice ovde je to ministar danas ponovio i svi mi ponavljamo, a to je stabilnost isplate svih javnih davanja u budućnosti.Mi smo danas mogli da čujemo, ono što je najveće olakšanje danas u ovoj eri pandemije, ipak privilegija, a to je sigurnost isplate i plata i penzija u Republici Srbiji. To je danas veliki uspeh i svaki nastavak koji bi išao u tom pravcu, da možemo da povećamo za 1%, 2%, 5%, 10% u budućnosti je velika stvar, velika stvar, ako govorimo realnim jezikom. Ako govorimo jezikom populizma, ako govorimo o tome da je ljudima teško, ako govorimo o tome da na ljudskoj nesreći, na ovoj zdravstvenoj nesreći koja je zadesila čitav svet, pokušavamo da uberemo političke poene, nemajući bilo kakav plan drugi, osim da kritikujemo, onda je jasno da je ovde loša namera upravo usmerena u tom pravcu da se institucije uruše i da se uruši poverenje u institucije. To ne treba dozvoliti.Iz tog razloga, mi smo sve ovo što smo do sada govorili ispunili, upravo iz razloga, kako je to rekao ministar, da smo protekle četiri godine, iako su mnogi i tu imali primedbi, imali suficit. Mi smo dobrim i predanim radom koji smo imali u proteklom vremenskom periodu, ne mogu reći tu reč, bili spremni za ovakav izazov, jer niko u svetu nije bio spreman, ali smo spremno dočekali i uhvatili se u koštac i, kao što vidite, upravo iz tog razloga mi u ovom momentu možemo imati ovakve grafikone i ovakve predispozicije koje relevantne međunarodne finansijske institucije govore da imamo u ovom momentu – najviši ekonomski rast i da ćemo u budućnosti imati najviši ekonomski rast.Zlonamernici bi rekli da taj ekonomski rast ne znači ništa, da je to paušalan podatak, pa se valjda mi trebamo, kao oni što se ovih dana raduju, povećanom broju obolelih u Srbiji, tome da treba da se zatvara i da na neki način sve ono što smo imali ovih dana kao ružne vesti u Srbiji proširi. Nema sreće na tuđoj nesreći. Nema sreće i političkog uspeha na tome da svoju kritiku gradite isključivo na onim stvarima koje se odnose na to da govorite bez razloga određene stvari, ne znajući šta bi vi sutra da se nađete u toj poziciji uradili, ali ste spremni isključivo iz tog razloga da kritikujete.Da završim, mi ne vodimo ovde bitke u Narodnoj skupštini. Mi smo svoju političku bitku dobili i pobedili smo na ovim izborima i dobili smo legitimitet i legalitet. Mi sad vodimo bitku za građane Republike Srbije, da ispunimo sve ono što smo u našem programu definisali i da bi građanima Republike Srbije bilo bolje. Mi sa njima bitku ne vodimo, oni vode bitku sa nama. Mi vodimo bitku da sačuvamo našu ekonomiju, da izgradimo još novih kilometara auto-puteva, Bogu hvala, jednim krakom i prema mojoj Republici Srpskoj i da nas ima više. Živela Srbija.

čitajući ovaj rebalans budžeta stekao sam utisak da on predstavlja nastavak upravo one priče koju smo mi, poštovane koleginice i kolege, ovde u ovoj sali toliko puta izgovorili kada smo birali novu vladu gospođe Brnabić, a to je da ova vlada treba da nastavi kontinuitet prethodnih vlada, politiku koja podrazumeva ravnomerno ulaganje u svaki deo naše zemlje, u svaki grad, u svaku opštinu, u svako selo.Ne mogu da se oduprem utisku da smo mi kao odgovorna vlast u ovim teškim vremenima uspeli da ovim rebalansom budžeta, ali i planom koji je u okviru ovog rebalansa predviđen za naredne dve godine odvojimo značajna sredstva za velike kapitalne projekte, nastavljamo politiku ulaganja, politiku velikih infrastrukturnih projekata. Tu pre svega mislim na projekte u saobraćajnoj infrastrukturi, dakle, na izgradnju novih auto-puteva, novih brzih saobraćajnica, ali i na projekte u komunalnoj oblasti, ali i na značajna sredstva koja ovim rebalansom izdvajamo za ulaganje u poljoprivredu, u zdravstvo, ali i za pomoć privredi.Ekonomski privredi.Ekonomski jaka i nezavisna Srbija treba da brine o svakom svom stanovniku, bez obzira gde on živeo, da li on živeo ovde u centru Beograda, u Knez Mihailovoj ili živeo u selu Gornji Dubac u opštini Lučani, bez obzira koje je veroispovesti, bez obzira da li pripada nekoj nacionalnoj manjini.

pričamo o velikim infrastrukturnim projektima, ne mogu a da se ne osvrnem na svoj grad i na svoje selo. Ja sam iz Jabuke, sela kod Pančeva. Ono što je za meštane Jabuke veoma važno, ali i za sve Pančevce jeste najava izgradnje auto-puta Beograd-Zrenjanin-Novi Sad. Predviđeno je da ovaj auto-put prolazi kroz teritoriju grada Pančeva i na ovaj način ćemo omogućiti Pančevu da prvi put ima direktno uključenje na auto-put.Pančevo je, nažalost, imalo tu nesreću da prethodnih decenija, u nekim prethodnim vladama koje su činile neke druge političke partije, u kojima su učestvovali neki nazovimo ih politički funkcioneri kojima je njihov lični interes bio ispred državnog interesa, da na svaku molbu koja je iz lokalne samouprave bila upućena ka višim državnim organima uglavnom dobio odgovor – a šta će to vama, pa vi ste blizu Beograda?Izgradnja ovog auto-puta je samo jedan od dokaza da Pančevo ima prioritet i u ovoj Vladi i u ovoj državi. Ovaj auto-put će našem gradu omogućiti brzu vezu sa svim delovima naše zemlje i ono što je možda najbitnije, da će novoformirana, komunalno opremljena severna poslovna zona koju smo u prethodnom mandatu potpuno opremili, a zahvaljujući zahvaljujući zalaganju i trudu predsednika Aleksandra Vučića u nju doveli dva velika investitora "ZF" i "Brose", učinićemo ovu našu poslovnu zonu još primamljivijom i pristupačnijom za neke nove investitore, a naš grad će još više napredovati i još više se razvijati.Podsetiću razvijati.Podsetiću vas da je Pančevo u nekim prošlim vremenima važilo za veliki industrijski grad. Kada smo 2012. godine preuzeli vlast u Pančevu, zatekli smo grad bez vizije, grad bez budućnosti, grad bez fabrika. odgovornom politikom SNS, kako na lokalu, tako i na Republici, možemo da kažemo da se Pančevo poput feniksa izdiže iz pepela. Uzdižemo ga i vraćamo mu stari sjaj.Pančevo je samo jedan primer u celoj državi. Ovakvih primera je mnogo. Ravnomerno ulaganje u svaki deo naše zemlje, projekti koji se tiču saobraćajne infrastrukture, izgradnje novih auto-puteva, opremanje novih poslovnih zona, otvaranje i izgradnja novih fabrika i novih radnih mesta, i izgradnja novih bolnica, škola i vrtića će biti prioritet nove Vlade. Gledajmo u budućnost, stvarajmo je boljom, ali se uvek osvrnimo i pogledajmo u prošlost, kako ne bismo pravili greške koje su pravili naši prethodnici. Na svima nama je da damo svoj maksimum i da radimo najbolje što umemo, kako bismo stvorili još bolju budućnost za svu našu decu. Ono što moramo uvek imati na umu, to je da nas je narod birao i da narodu dugujemo. Upravo vas zbog tog naroda pozivam da podržite ovaj rebalans budžeta. Hvala vam. Zahvaljujem, narodni poslaniče Mladenoviću.Reč ima narodni poslanik Dejan Kesar. **Dejan Kesar** Poštovana predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, cenjeni ministre, poštovani građani Srbije, na početku svog prvog obraćanja u Domu Narodne skupštine želeo bih da se zahvalim SNS i predsedniku Aleksandru Vučiću na ukazanom poverenju, sa nadom da ćemo svi zajedno raditi na unapređenju parlamentarizma i donositi odluke koje će uticati na bolji život svih građana Srbije.Pred nama je danas Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu za 2020. godinu, za koji možemo slobodno reći da je nastavak kontinuiteta usmeren pre svega na rast životnog standarda građana, kao i ubrzanju našeg ekonomskog rasta.Već na početku 2020. godine susreli smo se sa pandemijom korona virusa, koja je pred Vladu Republike Srbije postavila nove izazove, a to su pre svega zaštita života i zdravlja građana Republike Srbije, očuvanje radnih mesta i nesmetano funkcionisanje privrede. I u tim novim izazovima Vlada Republike Srbije je jasno i odlučno pokazala da država nije tu za sebe, već isključivo za njene građane.Tu moramo istaći prvi paket ekonomskih mera koje je Vlada Republike Srbije donela radi ublažavanja posledica korona virusa vredan 5,1 milijardu evra, a glavni cilj tog paketa je bio očuvanje ekonomske stabilnosti, a ono što je važnije jeste podrška mikro, malim i srednjim preduzećima u privatnom sektoru, kao i direktna podrška svim punoletnim građanima.Upravo tu je država pokazala da najveći teret ove krize upravo ona preuzima na sebe kako bi privredu dodatno rasteretila i kako bi privreda sa što manje posledica prošla kroz istu.Jasan istu.Jasan pokazatelj da je država jasno prepoznala probleme sa kojima se suočava privatan sektor u novonastaloj situaciji jeste i odlaganje plaćanja poreza na doprinose i zarade, kao i direktna davanja preduzećima kroz isplatu tri minimalne zarade. Ono što nas je izdvojilo u odnosu na ekonomije zemalja u okruženju jeste direktna finansijska podrška svim punoletnim građanima u iznosu od 100 evra.Ukoliko dodamo i vrednost drugog paketa ekonomskih mera čija je vrednost 564 miliona evra dolazimo do ukupnog iznosa od preko 5,8 milijardi evra što, složićete se, pokazuje jačinu i stabilnost budžeta Republike Srbije.Ono što želim posebno da istaknem jeste da javni dug Republike Srbije i pored svih mera koje je država preduzela radi ublažavanja posledica pandemije korona virusa iznosi blizu 60% BDP-a čime je država čime je država pokazala da se ponaša pre svega savesno i odgovorno. Ta savesnost i odgovornost se pre svega vide u izgradnji bolnica, domova zdravlja, kao i pomoć zdravstvenim radnicima, te je planiran deficit od 8,75% umesto planiranih 0,5% opravdan, a pre svega iz razloga što je tim sredstvima obezbeđena dodatna primarna i sekundarna zdravstvena zaštita svim građanima Republike Srbije.Za

kada je lista „Aleksandar Vučić – Za našu decu“ dobila podršku preko 60% izašlih birača, čime su građani Republike Srbije jasno pokazali da podržavaju sve ekonomske mere, da podržavaju politiku kontinuiteta i podržavaju politiku brige za sve građane.Na kraju bih hteo da istaknem da ću u Danu za glasanje podržati Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu za 2020. godinu, jer smatram da samo ovakvim rešenjima možemo obezbediti bolji i lepši život, kako za našu decu, tako i za sve građane Srbije. Zahvaljujem. Zahvaljujem, kolega i čestitam na izuzetno konciznom prvom izlaganju u Narodnoj skupštini Republike Srbije.Reč ima narodni poslanik Miloš Banđur. Poštovana predsedavajuća, poštovani potpredsedniče Narodne skupštine, poštovani ministre, uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, ja ću se truditi da se usko držim današnje teme.Činjenica je da su oba rebalansa budžeta Republike Srbije uslovljena ili izazvana epidemijom Kovid-19. Drugi rebalans budžeta izazvan je, odnosno uslovljen produženim trajanjem epidemije.Ono što prvo može da se primeti u rebalansu je deficit od 483 milijarde dinara ili negde oko 8,9% BDP-a, međutim ako se ima u vidu da su paketi mera, prvi i drugi, ukupno teški 690 milijardi dinara, onda taj deficit postaje sasvim razumljiv.Na kraju 2019. godine planiran je budžetski deficit od 0,5% BDP-a i to je ono to je ono što bi bilo da nije bilo epidemije. Posle mera koje su usvojene u aprilu i rebalansa u aprilu bio je planiran deficit od 7,2% BDP-a i naravno posle julskih mera i rebalansa kojeg usvajamo danas, sutra biće, znači, planiran deficit od 8,9%.Naravno da oba paketa mera, i onaj aprilski i julski, bili su nužni, neophodni, sa ciljem da se minimiziraju štetni uticaji epidemije na privredu zemlje, na nivo zaposlenosti, na nivo likvidnosti privrednih subjekata, na životni standard građana.Obzirom

znatno lakši od onog prvog, ali koji određene mere produžava u istom ili nešto drugačijem obliku za određene privredne subjekte, ali o uzima u obzir one oblasti, one privredne subjekte koji nisu bili obuhvaćeni prvim setom mera iz aprila meseca. Takođe, povećani su i troškovi zbog potrebe zdravstvenog sistema, odnosno povećanih troškova lečenja, tako da sve to utiče na to da je rast troškova u drugom rebalansu 87,3 milijarde veći nego u prvom. Naravno, imamo tu izgradnju kovid bolnica, domova zdravlja i svega ostalog o čemu su kolege govorile.Neću govoriti o merama iz prvog i drugog paketa o kojima su kolege govorile, ja bih samo izneo jedno svoje zapažanje da kada je u pitanju mera koja se odnosi na odlaganje plaćanja poreza na zarade za tri meseca. Odlaganje za 2021. godinu i odlaganje plaćanja poreza za PIO i zdravstveno osiguranje, znači za tri meseca iz ove godine za 2021. a kasnije je drugim paketom produženo, odnosno povećano za još jedan mesec, da nisu svi privredni subjekti od kojih se očekivalo iskoristili tu meru, što je na neki način pokazatelj ili zdravog stanja jednog dela privrednih subjekata koji su se odlučili i da isplate zarade i da plate porez na zarade i sve doprinose doprinose bez korišćenja onog prava koje im je dala država.Na taj način mi imamo, recimo, da u ovom drugom rebalansu mi predviđamo 9,3 milijarde veći prihod od poreza na zarade i 24 milijarde veći prihod od poreza na dobit pravnih lica, jer mnoga pravna lica nisu iskoristila odlaganje odlaganje plaćanja akontacije za drugi kvartal dobiti, poreza na dobit u 2020. godini. Znači, povećanje ove dve poreske stavke u drugom rebalansu za 9,3 24 milijarde, što je ukupno 33,3 milijarde dinara govori o ipak jedno zdravom stanju u mnogim našim privatnim privrednim subjektima kojima je ova mera pomoći bila namenjena.Kada je u pitanju prihodovna strana u drugom rebalansu, primećuje se nešto manje učešće PDV za 3,2%, odnosno 18 milijardi ali zato imamo povećano učešće ne poreskih prihoda, odnosno prihoda od kazni, taksi, uplate dobiti javnih preduzeća, agencija i ove dve mere koje sam do sada komentarisao zanimljivo je da još postoji prostora u sredstvima koje je obezbedio Fond za razvoj, znači, od 24 milijarde slobodno je još 10 milijardi dinara i kada su u pitanju garantne šeme države, odnosno garancije koje država daje komercijalnim bankama, gde privredni subjekti mogu da podignu kredit, tu je slobodno još sto milijardi dinara.Ono što ove mere jesu donele, a naravno mere nije bilo moguće sprovesti bez rebalansa budžeta, jer on obezbeđuje finansijski okvir i pretpostavke za sprovođenje mera, je da smo mi očuvali nivo zaposlenosti i zanimljivo je pogledati neke podatke. Stopa ne zaposlenosti u prvom kvartalu iznosila je 9,7 procenata, a u drugom to su već mnogi više puta rekli, 7,3%.Ono što je zanimljivo jeste da je broj formalno zaposlenih radnika u prvom kvartalu za 81.000 veći nego u istom kvartalu prethodne godine, a prvi kvartal obuhvata i mart mesec, kada je epidemija krenula. Znači, 81.000 formalno zaposlenih radnika imamo više u prvom kvartalu ove godine, nego u istom kvartalu prethodne godine i 14.000 neformalno zaposlenih radnika manje.Kad je u pitanju drugi kvartal, imamo 60.000 formalno zaposlenih radnika više nego u istom kvartalu prethodne godine i 133.000 neformalno zaposlenih radnika manje.U trećem kvartalu imamo 45.000 formalno zaposlenih radnika više u odnosu na treći kvartal prethodne godine, što govori o očuvanju nivoa zaposlenosti, obzirom da je ukupan broj radnika u trećem kvartalu 2.250.000, što je pola miliona više,

danas imamo pola miliona formalno zaposlenih u Srbiji više nego 2012. godine, kada smo ušli u vlast.Kada vlast.Kada su u pitanju zarade, odnosno očuvanje visine zarada, zanimljivo je da u prvih osam meseci 2020. godine, ako poredimo prvih osam meseci ili prosečnu zaradu u prvih osam meseci 2020. godine u odnosu na isti period prethodne godine, imamo da su zarade u javnom sektoru veće za 9,3%, a u privatnom 6,8%. Ta razlika i nije tako velika, iznosi samo 2,5%. Privatni sektor dosta dobro prati javni sektor. javni sektor. Ovaj beg javnog sektora je uslovljen povećanjem zarada u zdravstvu, jer osim povećanja na kraju prethodne godine, imali smo povećanja 10% početkom aprila meseca.Naravno ovo povećanje zarada uslovljeno i povećanjem minimalne zarade, odnosno minimalne cene rada, jer je ona u 2019. godini bila 155, a u 2020. godini 172, dinara, 30.300 neto.Kada je u pitanju minimalna zarada, moram da istaknem jednu zaista veliku zaslugu ove i prethodnih vlada, a to je da je od 2012. do 2019. godine minimalna zarada povećana za 70%. Negde marta 2012. cena radnog sata je bila 102 dinara, a prošle godine 172. Dogovoreno je da sledeće godine bude 182 dinara. Znači, sledeće godine, ako sve bude u redu, biće 80% veća nego 2012. godine.Naravno da je prosečna zarada znatno manja rasla od minimalne zarade i prosečna zarada je porasla za taj period naše vlasti negde oko 30%, ali je još zanimljivije da je kumulativna inflacija za sav ovaj period negde ispod 15%.Godine 2011. ona je bila 12,2%, a onda za čitavih osam godina vlasti SNS kumulativna inflacija je negde ispod 15%, a ove godine, kada je godina krize i velike svetske pandemije, inflacija će biti od 1,5 do 1,8%, što je fantastičan uspeh ove vlade u uslovima krize.Kad je u pitanju privredni rast, o tome su i drugi govorili, neće biti kao što je planiran 4%, ali neće biti ni tako dramatičan pad, kao što je u drugim zemljama i mislim da je rezultat od 1% pada zaista, na ponos svih nas, najbolji rezultat u ove godine će doživeti pad od svega 5%, obzirom da je Srbija zemlja sa visokom stopom investicija i da se nastavljaju infrastrukturni projekti. Ovaj pad od 5% nije nije tako loš, a javni dug će biti, kao što su i drugi govorili, znači 59% BDP, ne više od toga. Setimo se 2012. godine, javni dug je bio 79% BDP. Naravno, da nije bilo epidemije, po projekciji, taj javni dug je trebao da bude 51,4% na kraju godine.Ono što je zanimljivo, većim prilivom sredstava u Fond PIO i RFZO-a, smanjuje se potreba za učešćem države u sredstvima PIO fonda. Mi smo imali 2012. godine da je gotovo polovinu sredstava za penzije davala država iz budžeta, a pola su bila sredstva koja se prikupljaju iz doprinosa.

u prvom kvartalu zanimljivo je da je priliv sredstava u PIO fond 9,5% veći u odnosu na prvi kvartal prethodne godine, a penzije su porasle samo 5,4%. Kažem, samo. Hoću da naglasim tu razliku koja govori o tome da se sve ovo nije desilo, učešće budžeta Republike ukupnim sredstvima PIO fonda bilo bi manje nego što je prethodne godine i sigurno bi 80 i više procenata sredstava u PIO fondu bilo iz tekućeg priliva, od doprinosa, a samo 20% iz budžeta Republike.Nažalost, epidemija je učinila da u drugom kvartalu imamo pad od 23% u odnosu na isti period prethodne godine, ali se stanje brzo popravilo i u trećem kvartalu imamo samo pad od 3% u odnosu na treći kvartal prethodne godine i u oktobru mesecu imamo porast, odnosno oporavak, porast sredstava u odnosu na oktobar prethodne godine. Priliv sredstava je veći za 2%.Ovo govori da se stvari u privredi brzo oporavljaju. Međutim, sve to, kumulativno gledano, ukupno gledano, uslovilo je PIO fond prihoduje 9,12% manje sredstava od planiranog iz doprinosa, a to je negde oko 47 milijardi, tako da će država iz budžeta morati da interveniše u tom smislu.Ono što hoću da pohvalim kod PIO fonda, primetio sam da su, kada su u pitanju administracija i upravljanje, sredstva smanjena za 3,1 milijardu dinara, što znači da se ljudi ponašaju vrlo racionalno.Juče nas je državni sekretar iz Ministarstva privrede, Stevanović, obavestio, što me je jako obradovalo, da je 13 milijardi rezervisano za javna preduzeća čiji je osnivač država, koja do sada nisu bila sagledana.Ja ću vam samo kratko navesti primer iz Niša. Mi tamo imamo vodoprivredno preduzeće „Erozija“, koje koje je državno. Znači, država je osnivač tog preduzeća, ali preduzeće je u smislu sticanja prihoda prepušteno samo sebi, obzirom da licencu za iste poslove ima u ovom trenutku i niz privatnih firmi, niz privatnih preduzeća. Ono se na tenderima koje raspisuju lokalne samouprave ili država ravnopravno, odnosno pod istim uslovima takmiči sa privatnim firmama i zanimljivo je da su sada te privatne firme u prvom paketu bile sagledane. Znači, oni su iskoristili sve one pomoći i mogućnosti koje je dala država kroz prvi paket, a da recimo državno preduzeće koje posluje pod jednakim uslovima, ima pedesetak zaposlenih, takvu pomoć nije dobilo. Juče smo na odboru čuli da će i državna preduzeća koja se nalaze u toj situaciji biti sagledana, što je dobra vest.Sa ovog mesta bih želeo da iniciram neke ljude u lokalnim samoupravama, ako ima onih koji su se uspavali, da onako kako država vodi računa i donosi i sprovodi mere sa svog nivoa, da i lokalne samouprave treba da sagledaju situaciju. Nisu sva javna preduzeća u jednom gradu ili opštini u jednakoj poziciji. Mnoga od njih su radila, fakturisala obaveze. Te obaveze nisu izgubljene, neke će kasnije biti izmirene, ali taj novac je tu.Međutim, vi imate tržnicu, odnosno preduzeće koje se bavi isključivo pijacama, na primer u Nišu, koje nije radilo mesec i po dana po naredbi države ili naredbi gradskog štaba i imate situaciju da smo mi u jednom trenutku problem poslovanja i likvidnosti tog preduzeća premostili pozajmicama, koja su učinila druga javna preduzeća prema tržnici, međutim, problem nije rešen i ja mislim da je dokapitalizacija odnosno povećanje osnivačkog uloga lokalne samouprave jedini način da se takvi problemi ispeglaju.Znači, država rešava one probleme koji su u njenoj nadležnosti, ali mislim da i lokalne samouprave moraju da otvore oči, da sagledaju realnu situaciju i reše probleme koji se nalaze pred njima. Hvala.

Poštovana predsedavajuća, poštovani potpredsednici, uvažene kolege narodni poslanici,

Moram da napomenem to da je u 2020. godini zabeležena najniža stopa nezaposlenosti u Srbiji i da nije bilo masovnog otpuštanja radnika, ali sve zbog mera Vlade Republike Srbije, jer je država pomogla privrednim subjektima.Takođe, imamo stabilan kurs dinara, koji je veoma značajan za nas, a inflacija je strogo pod kontrolom.Gospodine

a jasno je svima nama da bi vama najviše odgovaralo da to bude selektivno i da određujete upravo vi kome treba pomoći. Ta vremena su davno prošla. Umesto da kao neka opozicija sagledate određene činjenice, kandidujete određene ideje, vi bi da vršite selekciju pomoći privrednih subjekata. To je stvarno sramota. Očigledno je to da vas ne interesuje pravo stanje i šta je sve u rebalansu budžeta obuhvaćeno, kako bi narodu Srbije bilo bolje.Ovim bolje.Ovim rebalansom budžeta obuhvatili smo sve kapitalne investicije koje smo planirali, kao i pomoć zdravstvenom sektoru, koja nam je danas neophodna i najpotrebnija. Zato imamo ogromno ulaganje u infrastrukturu, izgradnju bolnica, moram opet da ponovim, izgradnju bolnica u Beogradu, u Kruševcu, ali takođe moram da napomenem i rekonstrukciju domova zdravlja i rekonstrukciju opštih bolnica u celoj Srbiji.Imamo povećanje plata od 10% zdravstvenim radnicima od aprila ove godine. Takođe, naredbom ministra zdravlja od marta meseca ove godine primljeno je oko 3.300 zdravstvenih radnika za potrebe suzbijanja pandemije Kovid. Naredbom ministra dodeljena je i posebna stimulacija za te zdravstvene radnike, odnosno za zdravstvene radnike koji rade u otežanim uslovima i koji su dali poseban doprinos u suzbijanju ove pandemije.Zaključkom pandemije.Zaključkom Vlade određena je značajna jednokratna pomoć svim zaposlenim u zdravstvenim ustanovama, i to u visini od 10 hiljada dinara. To je otprilike negde oko 120 hiljada zaposlenih.Veliku stavku u rebalansu ovog budžeta čine rashodi za Kovid

uspelo da obezbedi sve ono što je bilo tada možda nemoguće, a to su respiratori, rendgen aparati, ultrazvučni aparati, a jedno od najvećih stavki i velikih stavki isto u rebalansu ovog budžeta čine i testovi za Kovid. Takođe, zaštitna oprema u vidu skafandera, rukavica, maski, kaljača, kapa, mantila i drugog. Ali i sredstva za dezinfekciju.Isto tako imamo, ne zaboravimo, jer moramo da napomenemo opremanje i održavanje privremenih Kovid bolnica, što je isto jedna od stavki koje imamo u rebalansu. Takođe, i povećanja potrošnje lekova, a sve ovo je u cilju sprečavanja širenja pandemije i obezbeđenja kvalitetnije zdravstvene zaštite za građane Republike Srbije.Ovaj rebalans obuhvata i mere ekonomske pomoći, dodelu subvencija u hotelskoj industriji, izgradnju infrastrukture, izgradnju puteva, izgradnju auto-puteva i zato je on i razvojni.Smatram

i ovim pokazujemo da država Srbija i predsednik Vučić ukazuju na veliku brigu o našim građanima Republike želim da nastavite dalje sa ovakvim radom, vas podržava celokupna Narodna skupština i građani Srbije. Zahvaljujem. Zahvaljujem, narodni poslaniče Radosavljeviću.Reč ima narodni poslanik Nemanja Joksimović.

Naime, makroekonomska kretanja na početku ove godine bila su u potpunosti u skladu sa prognozama i Zakona o budžetu za 2020. godinu.Međutim, pandemija izazvana korona virusom dovela je do negativnih zdravstvenih, ali i ekonomskih posledica, kako u Srbiji tako i u celom svetu. Pandemija je direktno pogodila globalnu ekonomiju i postavila ogromni izazove u cilju očuvanja zdravlja građana, ekonomske aktivnosti, radnih mesta i životnog standarda.Ipak,

imali smo mogućnost da monetarnim i fiskalnim merama pomognemo privredi kako bi ublažili negativne posledice izazvane ovom pandemijom. Paketom ekonomskih mera iz aprila ove godine pomogli smo da se očuva likvidnost preduzeća, izbegne rast nezaposlenosti i očuva životni standard naših građana.S

isplaćeno je svim penzionerima i svim korisnicima socijalne pomoći po 100 evra, dok su ostali punoletni građani imali mogućnost da se prijave za taj novac. omogućeno je odlaganje otplate rata kredita i lizinga u periodu od tri meseca kao i odlaganje plaćanja poreza i doprinosa na zarade. Isto tako, obezbeđena je i novčana pomoć mikro, malim i srednjim preduzećima, a odobrene su subvencije i velikim kompanijama, čime smo doprineli da se ublaži šok izazvan ovom pandemijom.Zahvaljujući upravo ovim merama održan je životni standard građana, izbegnut je rast nezaposlenosti, očuvani su proizvodni kapaciteti i obezbeđena je likvidnost kompanija, što je sve veoma važno za naše građane i za našu privredu.Važno je istaći i da se predloženim rebalansom neće stopirati, niti usporiti ni jedan od započetih i planiranih kapitalnih projekata, koji su važni za razvoj naše zemlje.

za produženo sprovođenje programa ekonomske pomoći privredi, za dodelu subvencija hotelskoj industriji, kao i za podsticaje u poljoprivredi.Takođe, želim ovom prilikom da se osvrnem i na ono što smo zatekli 2012. godine kada je SNS došla na vlast. Pre svega, želim da podsetim sve građane Srbije da smo nasledili ekonomski razorenu zemlju, ljude bez posla, gradove bez fabrika, zemlju bez bilo kakve perspektive. I upravo dolaskom na vlast SNS i Aleksandra Vučića napravljen je potpuni preokret za Srbiju, gde smo konačno krenuli u pravom smeru.Da to nisu samo prazne priče pokazuju i sledeći podaci: nezaposlenost 2012. godine iznosila je 23,9%, dok je u drugom kvartalu ove godine iznosila samo 7,3%; minimalna zarada 2012. godine iznosila je 172 evra, dok je danas 254 evra; prosečna zarada 2012. godine iznosila je 366 evra, a u junu ove godine 508 evra. Takođe, rast javnog duga je zaustavljen, a zatim i smanjen i on je u septembru ove godine iznosio 56,7% što je ispod nivoa iz Mastrihta.Na

Ponosan sam na to što smo u prethodnih osam godina izgradili Srbiju u kojoj građani žele da žive i u kojoj mladi vide svoju budućnost.Zbog svega navedenog podržaću ovaj rebalans budžeta, a iskoristiću priliku da pozovem i ostale kolege, i ostale kolege, narodne poslanike da učine isto, jer sam siguran da će se kao i do sada, kroz transparentno i efikasno upravljanje javnim finansijama, omogućiti i obezbediti dalja finansijska stabilnost, ali i nastaviti razvoj naše zemlje. Hvala. Zahvaljujem i čestitam na prvom izlaganju u Narodnoj skupštini.Reč ima narodni poslanik Gojko Palalić. Palalić** Zahvaljujem, predsedavajuća.Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, s obzirom da smo u periodu od 2012. do 2014. godine imali visok fiskalni deficit, pre svega, nisku stopu rasta naše ekonomije, ali ubrzan rast javnog duga, odlučnim merama fiskalne konsolidacije uspeli smo da stabilizujemo naše javne finansije. Odlučne mere koje smo doneli svakako da su donele rezultate.Međutim, posebno je bitno istaći stvaranje fiskalnog prostora koje je imalo za cilj povećanje plata, ali isto tako i finansiranje, odnosno realizaciju velikih infrastrukturnih i kapitalnih projekata.Ono

koje nam navode to da će se Srbija u naredne tri godine nalaziti na prvom mestu kada je u pitanju upravo stopa rasta.Podsećanja radi, 2013. godine stopa nezaposlenosti u Republici Srbiji iznosila je 25,9%, danas na kraju drugog kvartala 2020. godine stopa nezaposlenosti iznosi 7,3%, što je istorijski minimum.Dame i gospodo narodni poslanici, rezultati koje smo postigli u prethodnom periodu svakako da nam daju legitimitet da se i danas prilikom rasprave o izmenama i dopunama zakona predstavimo kao politička snaga koja je spremna, ali i sposobna da menja Srbiju na bolje. Sve što smo postigli u prethodnom periodu rezultat je temeljnog, ozbiljnog i posvećenog rada na svim poljima, a građani su upravo ti koji su 21. juna na izborima prepoznali naš rad i podržali SNS i listu Aleksandar Vučić – Za našu decu i samim tim izabrali rad i borbu za veće plate i penzije, nova radna mesta, nove i obnovljene škole i vrtiće, domove zdravlja i bolnice, ali i izgradnju većeg ugleda Srbije u svetu.Uprkos tome što se nalazimo na udaru virusne infekcije Kovid-19, želimo da podignemo životni standard još više kako bi mladi ljudi ostali i ovde gradili svoju budućnost.Što se tiče sve učestalijih napada pojedinih predstavnika opozicionih stranaka, svima nama je jasno da oni ne mogu da pređu ni taj spušteni cenzus od 3%. Svima nama je jasno da iz tog razloga oni pričaju o pitanju postojanja farme kokošaka u okviru vojne ustanove, pričaju o bojkotu, o izbornim uslovima. Međutim, podsetio bih vas da, kada su u pitanju izborni uslovi, u okviru međustranačkog dijaloga koji je vođen između vlasti i opozicije, svi zahtevi opozicije su ispunjeni

imali smo prilike 2018. godine da vidimo kako opozicija bojkotuje, kada smo imali izbore u Kladovu, Kuli, Doljevcu, Lučanima. Opozicija je tada odlučila da bojkotuje sve izbore, jedino da izađe na izborima u Lučanima, jer su mislili tamo da mogu da ostvare neki rezultat. Međutim, ostvarili su katastrofalan poraz. ta njihova politika bezumlja, izmišljanje afera, nasilja, politika agresije svakako da ne može da pobedi marljivosti i posvećenost SNS u ostvarivanju naših ciljeva, svakako da ne može da pobedi odgovornu politiku koju vodi naš predsednik Aleksandar Vučić.Tako da u danu za glasanje svakako da ću podržati sve predložene izmene i dopune zakona, jer svestan sam toga da se nalazimo pred teškim izazovima. Ali, opet s druge strane, siguran sam da ćemo upravo vođeni tom odgovornom politikom predsednika Srbije Aleksandra Vučića, uspeti na najbolji mogući način da odgovorimo na sve te izazove i da na prvom mestu sačuvamo zdravlje naših građana, očuvamo mir i stabilnost, ali isto tako i ojačamo još više našu ekonomiju, kako bi obezbedili bolju budućnost za sve naše građane. Toliko, hvala. Zahvaljujem.Sledeći, reč ima narodni poslanik Vladica Maričić. Hvala predsedavajuća.Uvaženi ministre, uvažene kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, danas je pred nama rebalans budžeta za 2020. godinu i taj rebalans sadrži deficit, ali o deficitu budžeta, kao posebnoj pojavi nezavisno od suficita u prethodne četiri godine može da govori samo onaj koji nema ispravne ciljeve prema ovom budžetu, zato što se fiskalni ciklusi nikada ne sagledavaju u jednoj godini, nego u nekoliko godina.Nama je upravo suficit iz prethodne četiri godine omogućio da u ovoj godini imamo deficit, a deficit imamo iz dobro poznatih razloga, zbog Korona krize i vidimo da je već trošak Korona krize zaključno sa 30.9.2020. godine, za našu zemlju iznosio 550 milijardi dinara, a da će do kraja ove godine ukupni trošak Korona krize iznositi 690 milijardi dinara, što je ukupno 12,5% našeg BDP.Upravo Srbija je borbu protiv Korona krize, ovako ovako uspešnu kako je vodila tokom marta, aprila, maja meseca i kako je sada vodi, otpočela još 2014. godine, kada je ušla u ekonomske i fiskalne reforme, jer da tada, a podsećam, nasledili smo javni dug sa udelom od 78% u BDP-u, da tada nismo ušli u reforme i obaranje javnog duga koji smo do kraja 2019. godine, oborili na 48% BDP-a, mi danas ne bi mogli da izdržimo ovaj deficit budžeta, mi danas ne bi mogli da govorimo o tome da ćemo ovu godinu završiti sa deficitom, odnosno sa javnim dugom u kojoj BDP učestuje sa manje od 60%.Više 60%.Više kolega pre mene je govorilo za mastrihtski kriterijum od učešća javnog duga od 60% u BDP-u. Nemačka je bila glavni promoter mastrihtskog sporazuma i fiskalne stabilnosti unutar Evropske monetarne unije, danas ta Nemačka ima 79% učešća javnog duga u BDP-u. O drugim državama koje su unutar evro zone, neću ni da govorim. To je preko 100%, kada su u pitanju Francuska, Italija, Španija i to je preko 200%, kada je u pitanju Grčka.Ciljevi naše fiskalne politike u 2020. godini su usklađeni sa sa ciljevima Vlade Srbije, proklamovanim na prethodnoj sednici kada smo Vladu i izabrali, a ciljevi jesu očuvanje zdravlja ljudi između ostalog i očuvanje ekonomske i privredne stabilnosti naše zemlje.Da nismo u borbu za očuvanje zdravlja ljudi, odnosno poboljšanja kvaliteta našeg zdravstvenog sistema krenuli još 2014. godine, kada je pokrenuta rekonstrukcija, izgradnja i opremanje Kliničkog centra Niš u šta je uloženo oko 50 miliona evra, da li bi Niš i cela južna Srbija mogli onako uspešno da se odupru prvom talasu Korona krize? Naravno da ne bi.Ja bi.Ja podržavam predlog i u danu za glasanje ću glasati za usvajanje ovog zakona. Hvala.

da kažem da ste potpuno u pravu danas kada ste rekli da nije bilo onih mera kada je Aleksandar Vučić bio predsednik Vlade, ne bi osetili boljitak ovih godina to ste potpuno u pravu. Vi to znate kao jedan od najbližih saradnika gospodina Aleksandra Vučića.Dozvolite mi već kada ste to rekli, da kažem da

iz 2014. godine ili ekspozea koji sam ja iz dan u dan ovde citirao u ovom Visokom domu.Znam da me slušaju politički protivnici, to je najtransparentniji, najsveobuhvatniji, najkvalitetniji, najprecizniji i sad dodajem najrealizovaniji ekspoze od prvog ekspozea Prote Mateje Nenadovića do Aleksandra Vučića.Dakle, najbolji ekspoze. Zašto? On je bio toliko precizan da je iz svake oblasti društvenog i ekonomskog života do utančina izanalizirao stanje i dao predlog mera koje su bile i bolne za izlazak iz danas o tome govorili, samo dva podatka da dam. Za tri godine, dok je predsednik Vlade bio Aleksandar Vučić otvoreno je 138 km autoputeva, obnovljeno je 480 480 km državnih puteva, izgrađeno 360 km lokalnih puteva, rehabilitovano i sagrađeno 311 mostova. Obnovljeno 360 škola, bolnica, domova zdravlja u 130 gradova Republike Srbije. Kasnije dolazi Ana Brnabić i nastavlja modernizaciju Srbije koja je sada, da nije Kovida, a bez obzira što je i Kovid situacija vrlo teška ulazimo u proces ubrzane modernizacije Srbije. Vi to bolje znate nego mi gospodine ministre.Dozvolite da kažem da je danas pred nama rebalans budžeta Republike Srbije za 2020. godinu najvažnijeg dokumenta naše zemlje u ovoj godini. Tokom aprila gospodine ministre, ove godine je usvojen prvi rebalans budžeta Republike Srbije za ovu godinu.

Republiku Srbiju? Upravo zato jer nam je on omogućio operacionalizaciju, program ekonomskih mera u vreme borbe protiv Kovida koje smo doneli, a koje ste vi gospodine ministre jedan od autora tih mera.Ono što je vrlo bitno one su donete na vreme, one su bile sveobuhvatne kako ste rekli, ali da su bile sveobuhvatne, da su bile efikasne, a da nisu na vreme ne bi urodile plodom. Sva tri elementa gospodine ministre ste u pravo vreme doneli i to je rezultiralo ovim o čemu danas govorimo.Dozvolite da kažem šta to znači? Znači očuvanje zdravlja i zaštite života naših građana i mi smo to uspeli zahvaljujući upravo ovim merama. Omogućio nam je neometano finansiranje negativnih ekonomskih posledica izazvanih pandemijom po privredu i po naše građane u celini.Mi danas raspravljamo o drugom rebalansu

od 1.744,4 milijarde dinara.Ono što je važno, a to je da ovim rebalansom su dobijena sredstva osigurana za prevenciju i ublažavanje posledica nastalih usled pandemije izazvane Korona virusom. To je zaista precizno, vrlo precizno izdefinisano. Za dodatno opremanje kovid bolnica, kako su kolege poslanici i danas rekli, u Beogradu i Kruševcu, za nabavku lekova i sanitetskog materijala, za povećanje finansijskih sredstava za isplatu Republičkom fondom, zdravstvenog osiguranja za nabavku opreme i lekova u cilju sprečavanja i širenja bolesti i obezbeđivanja kvalitetnijeg zdravstva za sve naše građane i na koncu za kapitalne projekte za realizaciju u ovoj vrlo teškoj situaciji za koju je osigurana, kako ste i rekli, 5,1 milijarda, itd.Produženo je sprovođenje programa mera ekonomske pomoći. To je izuzetno precizno napravljeno i u pravo vreme, a to znači dodelu subvencija za podršku radu, hotelskoj našoj industriji. Održavanje državnih puteva, izgradnja autoputeva, nije se stalo sa tim, direktno podsticanje u poljoprivredu preko pet milijardi itd. Ono što je vrlo važno, pravu ste gospodine ministre finansija danas kad ste rekli, a to je da nema mnogo zemalja u svetu razvijenijih od naše Srbije koje imaju ovako značajan program ekonomskih mera u vreme pandemije. Zaista, i to su izvanredni rezultati, a to je zbog toga što su mere bile efikasne, pravovremeno i sveobuhvatne sve ono što ste vi naglasili. Od ova tri elementa svaki da je pojedinačno jedan izostao ne bi uspeli.I, program ekonomskih mera imao je dva cilja. Da pomogne našoj privredi, zašto nam se zahvaljuju privrednici u vreme pandemije, pogotovo u privatnom sektoru, i našim građanima da zadrže radna mesta i plate što su u najvećem delu zadržali i radna mesta i plate. Da nije bilo pravovremeno ne bi to zadržali, da nisu bile efikasne ne bi to zadržali.Dozvolite da kažem i ovo. Projekcija privrednog rasta za ovu 2020. godinu revidirana je naviše za minus 1,8 na minus 1% što predstavlja jedan od najboljih rezultata u Evropi. Ja smatram da će on biti oko nule. Možda i pozitivnije. To je moje mišljenje i videćemo da li ću biti u pravu.Da nismo doneli ove mere podrške našoj privredi, stanovništvu BDP bi 2020. godine iznosi bi za minus pet posto, to je ta dobit dame i gospodo, gospodine ministre one pravovremene, sveobuhvatne mere koje su donesene, a čiji ste, moram reći vi autor.I na koncu, moram malo da se osvrnem na naše političke protivnike. Ne mogu da shvatim one koji svakodnevno bagateliziraju uspeh zemlje u ovako teškoj kovid situaciji.Evo, na primer, Siniša Kovačević, potpredsednik Vuka Jeremića, svakodnevno satanizuje predsednika Republike Aleksandra Vučića i njegove saradnike. Siniša Kovačević, potpredsednik Vuka Jeremića rekao je za Aleksandra Vučića, ali voleo bih da Olja Bećković ovo sluša, jer ona tvrdi da ovo niko nije izgovorio ovakve stvari. Da je citiram – burek kurir debeljka, završen citat. Da li možete shvatiti šta je taj čovek, navodno intelektualac, izgovorio. Debeljko je prof. dr Vojislav Šešelj. Znate zbog čega je debeljko? Koju bolest ima? Sram da ga bilo, ološ jedna ljudska. To je taj Siniša Kovačević, to je izrekla Olja Bećković, slušajte mene, citat, dan i mesec kad je izrekao ovu bestijalnu laž.Zatim, citiram – da nema emocionalni odnos prema narodu, a imate vi gospodine Kovačeviću? Pa, jeste vi ove mere doneli? Jeste pomogli sa 100 evra narod? Jer branite u Kovid situacije narod, da vi umesto da se borite protiv Kovida zagovarate zajedno sa delom intelektualaca da bude što više mrtvih. Sram nek vas bude.Nadalje, da je do juče, citiram - klao goveda, kako on kaže, završen citat, te da je kuga, završen citat, pretio da će da bije Vučića i njegove saradnike, citiram - ja ću da ih bijem, i dodao mi treba da ih bijemo na svaki način, završen citat. I to ponavlja tri puta. Pa, dođi meni, gospodine Siniša, pa se sa mnom bij, na sred ulice, kukavico jedna. Da niste kukavica ne bi ovo izgovarali.Ovakve i na koncu je rekao bez stida i bez srama, da je Aleksandar Vučić izdajnik. Za ove reči, gospodo narodni poslanici, zadržaću vas nekoliko minuta.Sada, ovakve neistine, gnusne laži i izmišljotine mogao je izreći samo neko ko nema nimalo ljudskosti, nimalo morala, nimalo poštovanja ili neka obična pijanica ili, kako moji građani, sugrađani i meštani kažu - jedna obična ispičutura.Gospodine Kovačeviću, potpredsedniče Vuka Jeremića, kada ste rekli to za Aleksandra Vučića, Aleksandar Vučić nije ništa izdao i pre dok nije bio na vlasti i sada dok je na vlasti. Izdali ste, gospodine Kovačeviću, vi i vaš predsednik Jeremić,

Đilaš. Zašto Đilaš? Zato što ima dva pasoša. Kada je za Srbiju Đilas, a kada ide u Evropu Đilaš. Evropski da deluje. Vi ste gospodine Kovačeviću zajedno sa njima razbijali Saveznu Republiku Jugoslaviju i stvarali SCG. Je li tako poštovani građani Republike Srbije, je li tako poštovani narodni poslanici?Nadalje, vi ste gospodine Kovačeviću, potpredsedniče Vuka Jeremića, zajedno sa Vukom Jeremićem, zajedno sa Đilasom uništili i tu SCG, Srbiju i Crnu Goru. Je li tako gospodo narodni poslanici? gospodo građani Republike Srbije? Vi ste gospodine Kovačeviću, zameniče ili potpredsedniče Vuka Jeremića, zajedno sa

Je li tako poštovani građani Republike Srbije?Vi ste gospodine Kovačeviću zajedno sa Jeremićem i Đilasom postavili 2008. godine nepotrebno pitanje Međunarodnom sudu pravde legalnost deklaracije od jednostranom proglašenju nezavisnosti KiM i time naneli nesagledive posledice našoj državi Srbiji i građanima Republike Srbije. Je li tako uvaženi narodni poslanici?Poštovani građani, vi ste svedoci i dozvolite da još kažem za gospodina Kovačevića. On govori o lopovluku, a vi ste gospodine Kovačeviću, potpredsedniče Vuka Jeremića, potpredsednik, čoveku koji koji je član grupe međunarodne bande lopova i prevaranata, zajedno sa meksičkim energetskim tajkunom Elilijom, inače Jeremićevim bliskim saradnikom, milionskim poslovima i navodno bratom sa Harvarda,

Jeremić je od četiri firme, povezane sa Lozojevim "Pemeksom", dobio 180 hiljada dolara za navodno konsultantske poslove.Jeste li ga, gospodine Kovačeviću Siniša, upitali otkud mu te pare? Naravno da niste? Jeste li ga upitali za izdaju Kosova? Naravno da niste. Polako.Jeremić je posredovao u upoznavanju Lozolja sa još jednim kriminalcem svetskog ranga,

vas, gospodine Kovačeviću, vezuje sa Vukom Jeremićem? Odgovorite građanima Republike Srbije, ne morate narodnim poslanicima. Da li možda izdaja Kosova, ovu koju sam ja citirao, ili možda novac, ili možda i jedno i drugo?Dozvolite da kažem, vi napadate i Aleksandra Martinovića, samo jednu rečenicu. Gospodine Kovačeviću, nikada, nikada nećete dostići bar delić moralnih, ljudskih i profesionalnih osobina Aleksandra Martinovića.Aleksandar Vučić, za razliku od vas, gospodine Kovačeviću, kojeg svakodnevno napadate, od gospodina Đilasa i gospodina Jeremića je veliki srpski graditelj, veliki srpski reformator, veliki srpski stvaralac, veliki srpski branitelj naših građana i naše otadžbine i nadasve veliki srpski rodoljub. On sa svojim saradnicima svakodnevno modernizuje Republiku Srbiju, ekonomski je uzdiže, a to znate radi čega? Radi budućnosti naše dece. Hvala.

Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre, gospodine Mali, uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, pred nama je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu i ovim zakonom se uređuju opšti prihodi i primanja, kao i rashodi i izdaci u našem budžetu, obim zaduživanja za potrebe finansiranja deficita i projekata, korišćenje donacija i zajmova, kao i ostala prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava.Kada pogledamo prihod ovog drugog rebalansa budžeta za 2020. godinu vidimo iznos od 1.291,4 milijarde dinara, što je za 46,5 milijardi dinara više nego predviđeno u rebalansu iz aprila meseca i što je povećanje od 2,4%. Sve kategorije prihoda, osim PDV-a beleže, rast u odnosu na prethodnu projekciju, dok najveću pozitivnu promenu beleži porez na dobit pravnih lica.Što se tiče same strukture prihoda ona izgleda ovako: poreski prihodi su zastupljeni sa 84,4%, ne poreski prihodi 14,5% i donacije 1,1%. Faktori koji su doveli do izmene kako visine, tako i strukture prihoda su kraći i blaži efekti delovanja epidemiloških mera kroz zabranu kretanja i obavljanja određenih aktivnosti, zatim brže uspostavljanje unutrašnjih i određenih međunarodnih ekonomskih tokova, blaži pad privredne aktivnosti, produženo delovanje pandemije na ekonomiju u međunarodnoj razmeri i izostanak tranzitnog saobraćaja, ne samo na prostoru Republike Srbije, već i zemalja koje su u okruženju i drastičan pad stranih turista u našoj zemlji.Kad pogledamo rashode, oni su planirani u iznosu od 1.774,4 milijarde dinara, što stvara deficit od 483 milijarde dinara ili 8,75% što je na nivou EU.Ja bih EU.Ja bih da vas podsetim da smo zahvaljujući onim programima i merama vlada koje su predvodili Aleksandar Vučić i Ana Brnabić u poslednjih četiri godine imali suficit u našem budžetu, a da je ovaj deficit koji je planiran pre svega rezultat pojačane fiskalne potrošnje da bi se ublažile posledice pandemije. Mnoge zemlje, pa i naša zemlja je pribegla ovoj metodi kako bi smanjila negativan uticaj na zaposlene, na privredu, na plate.Tri ključna razloga za porast fiskalnog deficita i rashoda su rast potražnje za zdravstvenim uslugama, povećanje kapitalnih izdataka, kao i pomoć preduzetnicima i privredi za isplatu zarada i održavanje ukupnog broja radnika. Rast kapitalnih izdataka je jako pozitivan i on za devet meseci iznosi 14%, što znači da smo podigli privrednu aktivnost. Subvencije su povećane za 75,18 milijardi dinara, odnosno rebalans iz aprila meseca, a ukupan obim ekonomske pomoći u ovoj godini iznosi 690 milijardi dinara, što je, kako je i ministar gospodin Mali naveo, 12,5% BDP.Samo BDP.Samo povećanje subvencija odnosi se na isplate minimalnih zarada privrednim subjektima, podršku hotelskoj industriji, ali i za dalju izgradnju Republike Srbije. To su subvencije za Puteve Srbije, za održavanje puteva i ja ću da vas podsetim da Srbija ima 45.220 kilometara putne mreže. Mi sa ovim obimom putne mreže spadamo u zemlje srednje razvijene kategorije. Zatim, to su subvencije za Koridore Srbije, za izgradnju daljih novih puteva i novih autoputeva.Dolazim iz Mačvanske Mitrovice, to je mesto koje se nalazi na prostoru grada Sremske Mitrovice i zahvaljujući merama koje je država Republika Srbija u prethodnim godinama sprovodila grad Sremska Mitrovica će pored postojećeg autoputa Beograd-Batrovci vrlo brzo dobiti još dva autoputa, a to su autoput Kuzmin-Sremska Rača i autoput koji povezuje Novi Sad, Rumu i Šabac. Bićemo bukvalno u okviru jedne potkovice autoputeva. To je ono što je dobro, što će dalje doprineti razvoju našeg rada, ali i čitavog regiona Srema.Takođe, veliki iznos subvencija odlazi na poljoprivredu i poljoprivreda je pokazala veliki stepen otpornosti na sve one posledice pandemije koje su zastupljene ne samo kod nas, već i u čitavom svetu i beležimo rekordne prinose skoro svih kultura i rast broja zahteva za subvencije.Ono što posebno raduje jeste činjenica da će ukupna dodatna subvencija za poljoprivredu biti preko pet milijardi dinara. To je ukupan iznos od 46,7 milijardi milijardi dinara koje će biti dato za poljoprivredu, što je najbolji dokaz da Republika Srbija ozbiljno računa na ovu privrednu granu i da značajna sredstva tu ulažemo.Ono što je naveo gospodin Nedimović kao resorni ministar, na šta smo mi kao Mitrovčani jako ponosni da će već drugi mandat biti ministar poljoprivrede, jeste da raste ukupan broj zahteva za mehanizaciju. Pre par godina to je bilo od tri do četiri hiljade, a ove godine je šest i po hiljada zahteva predato za mehanizaciju.Što se tiče sektora mladih, oni su upetostručili broj zahteva i to je najbolji dokaz da mladi veruju u svoju državu, a sa druge strane da Republika Srbija ulaže značajna sredstva kako bi pomogla mlade ljude da ostanu na selu i da se bave poljoprivredom.Ono što takođe želim da naglasim, to je stepen stranih direktnih investicija. On je za prvih devet meseci u našoj godini iznosio 1,9 milijardi evra. Velika su to ulaganja. To je najbolji dokaz da privrednici iz EU, ali i ostalih zemalja sveta veruju u našu zemlju, da je Srbija kako ekonomski, tako i politička zemlja i da se i te kako isplati ulagati u nju.Srbija ima dobre rezultate kada se pogledaju ukupni odnosi na prostoru Evrope. Naš kumulativni rast u ovoj godini i u narednoj će biti negde oko 5% i sigurno smo i u toj oblasti lideri u Evropi.Na osnovu navedenog,

Zato će narodni poslanici izabrani sa Liste Aleksandar Vučić – Za našu decu, podržati Predlog rebalansa u danu za glasanje.Hvala na pažnji. Zahvaljujem.Pošto smo iscrpeli listu, a dok se još neko ne prijavi, pitam

Zahvaljujem, predsedniče.Na kraju današnje diskusije, gospodine ministre, uvažene kolege, imali ste prilike da čujete poslanike SNS koji su zaista dali iz više uglova svoju podršku i svoj pregled onoga zbog čega ovaj rebalans budžeta treba podržati, zbog čega u svakom segmentu društva se razmišljalo o tome na koji način treba pomoći građanima Srbije i na koji način se treba nositi sa najvećim izazovima kao što je veliki nalet pandemije Kovid-19, jer danas imamo preko 2.800 zaraženih građana od ovog virusa.Mislim virusa.Mislim da smo danas pokazali zaista da mislimo na sve u ovoj državi i zbog toga ovaj rebalans treba podržati u danu za glasanje, gotovo prekosutra, nakon rasprave o jednom jedinom amandmanu. Hvala.

i svim ovim ostalim odlukama.Nastavljamo sa radom prekosutra, u četvrtak u 10 sati.Očekujem i nadam se da će biti kratka rasprava o ovom jednom amandmanu i glasanje, a nakon toga u 12 sati, kao što sam već najavio, biće nova sednica posvećena zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.Na samom kraju, dozvolite mi da uoči sutrašnjeg praznika čestitam svim građanima Srbije 11. novembar, Dan primirja u Prvom svetskom ratu, u znak sećanja na sve herojske žrtve, i civilne i vojne, u Prvom svetskom ratu od strane srpskog naroda i svih građana Srbije.Zaključujem današnju sednicu.